Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 3. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

on registreerunud 79 Riigikogu liiget, puudub 22. Lugupeetud Riigikogu liikmed, läheme päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde.

kuidas meil üldse on võimalik mingit tööd teha. See ei ole ju enam Riigikogu kodukorra järgi töötamine, see on mingi bardakk, mis meil siin valitseb. Aitäh, Martin Helme! Nii nagu ka varasematel nädalatel, põhjendan seda järgnevalt. Riigikogu juhatus on ühehäälselt päevakorda kokku pannes lähtunud eesmärgist, et tagada Riigikogu töövõime ja et Riigikogu töö peab olema korraldatud nii, et Riigikogu saaks täita kõiki talle põhiseadusega pandud ülesandeid. Päevakorra koostamisel me oleme lähtunud ka sellest, et teistel põhiseaduslikel institutsioonidel oleks võimalik oma tööd planeerida ning et päevakorras oleksid nii Riigikogu fraktsioonide algatatud eelnõud, Vabariigi Valitsuse eelnõud kui ka muud põhiseadusest ja seadustest tulenevad Riigikogu ülesanded. Juhatus on seisukohal, et päevakord peaks olema mahus, mille Riigikogu eeldatavasti neljapäevaks suudab ära menetleda. Need on need põhimõtted, millest me me praeguses olukorras seda päevakorda kokku pannes oleme lähtunud. Ka varasemate nädalate praktika on kinnitanud, et me oleme suutnud nendest eesmärkidest kinni pidada. Me oleme suutnud ära menetleda

Ma olen sunnitud nii protesti kui ka abipalvega pöörduma teie poole selle pärast, mis teie juhitavas Riigikogus toimub. Täna toimus keskkonnakomisjoni istung, kus oli minu esitatud eelnõu lennukikütuse lisandite kasutamise ja ja selle keelustamise kohta. Neljapäeval ma helistasin keskkonnakomisjoni ja teatasin, et minuga tuleb kaasa huvigrupi esindaja. Kui täna kohale läksime, siis teatas keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro, et

ja palusin ka kinnitust selle kohta keskkonnakomisjoni töötajatelt, kes istusid aga nina maas ega julgenud ühtegi sõna öelda. Ja kõige hullem, härra Hussar, on see, et

Aitäh, Kalle Grünthal! Kui ma vaatan meie kodu- ja töökorra seadust, siis § 36 lõige 2 ütleb, et komisjoni esimehe kutsel võivad komisjoni istungil osaleda riigiasutuste esindajad ja teised isikud. Mul on küll palve sellisel juhul komisjoni esimehega kokku leppida, kes komisjoni istungitel osalevad, ja ma usun, et

Martin Helme, palun, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh! Ma ei saa kuidagi rahulduda selle eelmise vastusega minu protestile. See ei ole Riigikogu juhatuse asi vaadata, et päevakorrad lõpeksid mingiks mõistlikuks kellaajaks. Riigikogu juhatuse asi on järgida kodukorra täitmist.

sarikomisjon, muide, see on üks ja sama komisjon: õiguskomisjon. Härra Odinets ei tee tööd seal, paneb tuima või rikub seadust ja juhatus ei tee selle peale midagi. Ma olen saatnud protestikirja, märgukirja, tõstnud siin selles saalis üles teema. Ja asi läheb hullemaks, mitte paremaks. Aga nüüd on sellel nädalal lisandunud juhatuse otsus – ja nagu ma kuulen, üksmeelne otsus – jätta välja seitse eelnõu, millel seitse nädalat täis sai. Meil on kolmapäeval

otsustada, et te nüüd vaatate, äkki päev saaks lühem, ja jätate seaduse paragrahvi täitmata, sellepärast et tundub, et ka eelmistel nädalatel on seaduserikkumine olnud tulemuslik. Nii ei saa siin asju ajada! Aitäh! Hea kolleeg! Ka varasematel nädalatel on välja toodud, et Riigikogu menetlusse on antud üle 300 arupärimise ja ligi 200 eelnõu. Lihtne arvutus näitab, et kui me paneksime need kõik päevakorda ja hakkaksime neid järjepanu menetlema, siis meil kuluks selleks vähemalt viis-kuus kuud. See on ilmselgelt selline maht, millega Riigikogu töö läheks täielikult umbe. Seetõttu on Riigikogu juhatus väga selgelt seisukohal, et tegu on reguleerimata päevakorraküsimusega, ja sellisel juhul on Riigikogu juhatus ise otsustanud, et me koostame päevakorra viisil, mis arvestab opositsiooni õigusi, arvestab ka koalitsiooni õigusi ja arvestab, et me saaks arutada olulise tähtsusega riiklikke küsimusi ja kõiki teisi Riigikogule põhiseadusega pandud ülesandeid. See on põhimõte, millest lähtuvalt Riigikogu juhatus on selle päevakorra projekti koostanud. Muu hulgas lähtub Riigikogu juhatus loomulikult juhatusele pandud suunisest, et me peame tagama Riigikogu töö toimimise, ja me oleme

ja nagu ei tundugi imelik, et tuuakse võrdlusi Pätsu-aegse vaikiva ajastuga. Pärast kontrollimatuid e-valimisi [on hakanud] kontrollimatult tulema põhiseadusvastaseid eelnõusid. Muidu on siin küll, jah, opositsiooni eelnõusid küll ja küll, päevakorrad nendega täidetud, aga ainukene, mis koalitsiooni poolt läbi mahub, on tsensuuriseaduse kehtestamine. Kevadel mahtus väga kiirel ajal abielu moonutamise seadus. Kõik, mis on põhiseadusvastane, mahub suurepäraselt

et ei ole aega tegeleda. Odinetsil on väga palju aega. Ta teeb ühe komisjoni nädalas, kogu lugu, ja sellest jõuab ainult põhiseadusvastane eelnõu siia. Kas pole kummaline? Itsitab ka veel, eks ole. Lömastab meie põhiseadust ja irvitab. Tervisi Kohtla-Järve volikokku teile sinna! Nagu oleks Nõukogude aeg tagasi. Aitäh! Ma küsimust ei kuulnud. Aga mis puudutab õiguskomisjoni ja eelmisel nädalal ka siin saalis tõstatatud küsimust seaduseelnõu 19 kohta, siis Riigikogu õiguskomisjon arutab homme seda eelnõu ja selle eelnõu saali saatmist.Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tänan teid selle vastuse eest, mille te andsite keskkonnakomisjoni istungi toimumise kohta. Te soovitasite, et tuleb varakult teada anda. Mina andsin varakult teada, neljapäeval, keskkonnakomisjonile. Ja siis tuleb inimene kaugelt kohale, sõidab maha hulga kilomeetreid ja ta visatakse visatakse Igor Taro poolt ukse taha, kuna tema kuulis väidetavalt sellest alles tänasel päeval. Praegu on küsimus selles, et te peaksite Igor Tarole või siis komisjoni töötajatele märkuse tegema, et need asjad ei käi niimoodi, nagu Aga kõige põhilisem, härra Hussar, on praegu see, et mis õigusega Igor Taro jätab välja, nõuab protokollist väljajätmist, olulise tähtsusega küsimuse, et huvigrupi esindaja istungilt

et komisjonide autonoomia on väga suur ja Riigikogu juhatus ei saa siin väga palju komisjoni esimeestele ette kirjutada. Minu soovitus on teil ikkagi leida komisjoni esimehega

komisjoni esimehega kooskõlastatud vastavalt, (Saalis räägitakse.) nii nagu meie kodu- ja töökorra seaduse § 36 ette näeb. Martin Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh! Mul on ikka hüva nõu, et palun ärge soovitage eri parteides olevatel poliitikutel keemiat hakata otsima omavahel. Selle jaoks, et need teemad laheneksid, ongi meil kodukord. [Meil on] vastu võetud reeglid, mida kõik teavad ja millest kõik ühtemoodi peaksid aru saama. Mis puudutab protokollimist, siis protokollimine on reguleeritud eraldi kui see, kas komisjoni juht võtab või ei võta komisjoni päevakorda asju või komisjoni istungile külalisi.Aga ma tulen ikkagi tagasi oma põhimure juurde. Teil oli siin mingi jutt, et arvutus näitab midagi. Ei, ärge … Riigikogu juhatusel ei ole ülesannet arvutada. Riigikogu juhatusel on ülesanne järgida kodukorda ja nõuda komisjonidelt kodukorra täitmist. Ei ole vaja arvutada, see pole teie töö. Teil niikuinii see välja ei tule.Ja teiseks, ärge tulge rääkima, et eelnõu esimesele lugemisele saali saatmine on mingisugune reguleerimata teema. Ei ole. Paragrahv 97 punkt 2: "Eelnõu esimene lugemine peab toimuma Riigikogu täiskogu seitsme töönädala jooksul eelnõu menetlusse võtmisest arvates." Ei ole reguleerimata, täiesti puhtas selges eesti keeles reguleeritud. Siin ei ole vaja arvutada ja ei ole vaja midagi arutada reguleerimisest. Selges eesti keeles on öeldud, et peab toimuma. See on komisjonist läbi käinud, see on teie juhatuse laualt läbi käinud, et komisjon määrata, see on menetlusse võetud, aga te ei pane seda päevakorda, sest teie arvate, kuna te olete arvutanud, et äkki kolmapäev ei peaks minema neljapäevani välja. See ei ole teie töö. Teie töö on panna seaduse järgi asjad päevakorda.Ma protesteerin selle päevakorra vastu ja ma nõuan, et meie eelnõud pandaks päevakorda. Aitäh, hea kolleeg! Põhjendan seda veel kord. Arvestades Riigikogu menetlusse esitatud arupärimiste ja eelnõude hulka,

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohane, sellepärast et põhiseadus näeb ette Riigikogule 16 erinevat ülesannet. Antud juhul see, et Riigikogu menetlusse on esitatud sellises mahus eelnõusid ja arupärimisi, ei võimalda Riigikogul täita kõiki talle põhiseadusega pandud ülesandeid. Põhiseaduse §‑st 65 lähtuvalt me olemegi Põhiseaduse §‑st 65 lähtuvalt me olemegi koostanud käesoleva nädala päevakorra projekti. Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Ma tänan. Te eelnevalt vastasite, et teie olete sättinud päevakorra nii, et Riigikogu istungid lõppeksid mõistlikul ajal.

Riigikogu istung, mis kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui neljapäevase istungi alguseni, ja neljapäeval kell 10.00 hakkab [uus] Riigikogu istung. Siin ei ole ühtegi sõna mõistlikust ajast, et kestab nii kaua, kui juhatus peab mõistlikuks. Ma sooviksin teada, kas see seadus kehtib ka Riigikogu juhatuse jaoks, on need lihtsalt näidiseksemplarid siin laua peal või on on see teie uus poliitiline kultuur. Aitäh, Kert Kingo! Mis puudutab koormust, siis uskuge mind, Riigikogu juhatus saab selliste pikkade istungitega kindlasti kõige suurema koormuse. Aga me oleme sellega arvestanud. Mis puudutab seda soovi, et me võiksime kolmapäeval vastu neljapäeva öö läbi töötada, siis kolmapäeva hommikul koguneb Riigikogu vanematekogu ja me arutame seda küsimust. Kui on soov istuda iga kolmapäevase

neid küsimusi, siis me arutame seda kolmapäeva hommikul Riigikogu vanematekogus. Kui on soov siin ööistungeid pidada, siis Riigikogu juhatuse taha kindlasti see soov või lahendus ei jää. Nii. Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Suur tänu! Mina mõtlesin küsida selle kohta, kuidas te tõlgendate meie kodu- ja töökorra seadust. Kolleeg Martin Helme juba tsiteeris Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 97 lõiget 2, mille kohaselt eelnõu esimene lugemine peab toimuma Riigikogu täiskogu seitsme töönädala jooksul eelnõu menetlusse võtmisest arvates.

ellu viimata ja täitmata kõikvõimalikke ülesandeid, mida kodu- ja töökorra seadus ette näeb. Näiteks ma mõtlesin, et kui § 13 lõike 2 punkt 4 ütleb, et Riigikogu juhatus võtab eelnõusid Riigikogu menetlusse ning määrab neile juhtivkomisjone, kas on mõeldav ka näiteks see, et te ütlete, et kuna meil on juba nii palju eelnõusid menetluses ja sellest tulenevalt, et Riigikogu töö toimimine tuleb tagada, siis me lähiajal rohkem eelnõusid menetlusse ei võta. Kas see on võimalik? Ma lihtsalt üritan aru saada, kui kaugele te olete valmis selle tõlgendusega minema. Kas on võimalik selline asi, et te ütlete, et liiga palju eelnõusid on menetluses, nüüd järgmised kuu aega me ei võta vastu ühtegi uut eelnõu? Aitäh, Varro Vooglaid! Me oleme siiamaani kõik eelnõud ja arupärimised menetlusse võtnud.

siis me ühel hetkel olime sunnitud eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise katkestama. Järgmisel päeval me võtsime neid uuesti vastu. Loomulikult me võtame kõik eelnõud ja arupärimised menetlusse. Aga te isegi saate väga hästi aru, et kuna see järjekord on niivõrd pikk, siis selleks, et tagada Riigikogu töövõime, on Riigikogu juhatus pidanud kujundama päevakorra selliselt, et see oleks nädala jooksul Riigikogule jõukohane. Alar Laneman, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te viitasite ühes oma vastuses, et Riigikogul on ka muid ülesandeid, ja see on täpselt nii.

mingi konstruktsioon või seletus, millised on need proportsioonid nende 16 ülesande puhul: mitu tundi või mitu päeva iga ülesande jaoks on antud? Te ütlete, et peaks olema võrdselt koheldud.

et see on oluline parlamentaarse kontrolli instrument, ent selle esitamise põhiseaduslik õigus ei tohi kujuneda arupärimise adressaatide põhiseaduslike ülesannete [täitmise] Samuti on Riigikohus selgitanud, et Riigikogu töö peab olema korraldatud nii, et Riigikogu saaks täita kõiki talle põhiseadusest ja seadustest tulenevaid ülesandeid. Näiteks sellel nädalal esitatakse Riigikogu menetlusse järgmise aasta riigieelarve ja ka seda peab saama Riigikogu menetleda. Ka see on väga selgelt põhiseadusega meile pandud ülesanne. Evelin Poolamets, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, hea istungi juhataja! Väga palju eelnõusid, mille tähtaeg on sel nädalal, on päevakorrast välja jäänud. Minu küsimus on, kuidas otsustab Riigikogu juhatus, millised eelnõud lubatakse päevakorda ja millised mitte. Palun tutvustage, milliseid meetodeid eelnõude selekteerimiseks te kasutate. Aitäh, Aitäh! Riigikogu juhatus on pannud selle päevakorra kokku selliselt, et me tõepoolest oleme üritanud tasakaalu leida opositsioonierakondade, opositsioonifraktsioonide, vahel.

selline sõnakombinatsioon või väljend: "mõistlik aeg" või "menetlemise mõistlik aeg". Vaadake, see menetlemise mõistlik aeg on kirjas Riigikogu kodu- ja töökorras, kus on täpselt see ajagraafik, meie töögraafik antud. Siiani on olnud küll niimoodi, et pannakse seaduse järgi kõik eelnõud päevakorda, mille seadusejärgne kell kukub. Praegu te olete kolmapäevaks pannud 28 eelnõu. Aga miks te arvate, et me ei jõuaks rohkem ära menetleda?

nende seaduseelnõudega lõpetame ära, need paneme, neid ei pane. Te rikute seadust kogu aeg. Miks te teete niimoodi? Aitäh, Helle-Moonika Helme! Kui te tähelepanelikult vaatate, siis selle nädala päevakord ongi oluliselt mahukam kui varasemate nädalate päevakorrad. Ja nagu ma ütlesin, me võime me võime arutada öösel töötamist Riigikogu vanematekogus. Kui on soov öösel töötada, siis Riigikogu juhatuse taha see kindlasti ei jää. Antud juhul nädalast nädalasse öö läbi töötada kuni neljapäeva hommikul kella 9.30-ni – Riigikogu juhatus ei ole seda siiani mõistlikuks pidanud. Aga kui on soov, siis me võime sellekohase otsuse ühiselt vastu võtta. Nii. Rohkem küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta ei ole ja me läheme päevakorra kinnitamise juurde. Enne veel täpsustused päevakorraga seoses. Eesti Keskerakonna fraktsioon on pärast päevakorra teatavaks tegemist võtnud tagasi eelnõud 140, 189 ja 203. Need on kõik riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõud, mille esimesed lugemised olid kavandatud selle töönädala kolmapäevase istungi 26., 27., ja 28. päevakorrapunktiks. Seetõttu jäävad need punktid päevakorrast välja. Asume päevakorra kinnitamise … Martin Helme, palun! Ma saan aru, et te enne ei jõudnud kõike tähele panna, aga ma tegin ka ettepaneku päevakorra kohta. Ma tegin ettepaneku lisada 12 eelnõu selle nädala päevakorda, mis seaduse järgi peaksid seal olema: eelnõu 87, 80, 78, 73, 85,

Nii, head kolleegid, me asume päevakorra kinnitamise juurde, aga enne veel Helle-Moonika Helme küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Ja on väga-väga inetu, kui mõned inimesed lihtsalt teatavad, et palka tahavad saada, aga näed, tööd teha ei taha. Aitäh! Meie kodu‑ ja töökorra seadus ütleb väga selgelt, et juhatuse esitatud päevakorda

Henn Põlluaas, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh! Te siin mitu korda rõhutasite, et kui te soovite tööd teha, siis me võime seda ju ka teha. Andke andeks! Me ei ole siia tulnud soovist tööd teha, seda me nagunii soovime, aga meil on kohustus tööd teha, mitte vastavalt sellele, kas me seda parasjagu soovime või mitte, kas tuleb ööistung või mitte.

kohta. Palun! Aitäh! Tagasi võetud eelnõusid ei saa menetleda. Nii, Kalle Grünthal. Nüüd on viimane küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun! Aitäh! Ma juhin teie tähelepanu, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja, et te järjekordselt rikute siin saalis korda. Henn Põlluaas [vajutas] kogemata vale nupu peale, millel ei olnud protseduurilise märki. Te ütlesite, et rohkem protseduurilisi ei ole,

ka ajalises plaanis või ei käi see meie palga hulka? Te nagu olete siin juba sellise seisukoha võtnud, et soovi korral võib

Aitäh, Helle-Moonika Helme! Ma olen juba korduvalt kirjeldanud, millistest põhimõtetest lähtuvalt Riigikogu juhatus on selle päevakorra projekti koostanud. Meie kolmapäevases päevakorras on 28, miinus 3, miinus 3, ehk siis 25 päevakorrapunkti. Ma arvan, et see on piisav maht, et meil see kolmapäevane tööpäev tuleb väga tihe ja mahukas.Aga head kolleegid, läheme nüüd päevakorra kinnitamise juurde. Ma kahjuks rohkem ei võta küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta. (Saalis räägitakse.) Head kolleegid, kui rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei ole, siis me asume päevakorra kinnitamise juurde. Ettevalmistamise juurde, jah.Head

jah.Head kolleegid, Eesti Keskerakonna fraktsioon on pärast päevakorra teatavaks tegemist võtnud tagasi eelnõud 140, 189 ja 203. Seetõttu jäävad need punktid päevakorrast välja. Koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 3. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Päevakorra kinnitamise poolt on 59, vastu 15 Riigikogu liiget ja erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Nüüd, head kolleegid, on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun esmalt Riigikogu kõnetooli Ants Froschi. Palun!

2. sajandil enne Kristust elanud Rooma senaatori Cato Vanema tsitaadiga: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam." Maakeeles on see: "Ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada." Minu eelnõu, mille ma fraktsiooni nimel teile üle annan, puudutab valimisliitusid. Ma olen jätkuvalt veendunud, et valimisliidud kahjustavad Eesti demokraatiat kohaliku omavalitsuse tasandil. See kuritegelik lahendus, millest Riigikogu puhul loobuti aastakümneid tagasi, tuleks kõrvale heita. Aitäh!

Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Mul on suur au Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel üle anda õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Me teame, et Eesti on äärmiselt sügavas majanduskriisis, kuhu on viinud meid Reformierakonna valitsuste täiesti vastutustundetu ja ebakompetentne tegevus.

sest kulutused, igapäevased kulutused – üür, toit, transport ja nii edasi –, on läinud sedavõrd kalliks, et üliõpilased ei saa pühenduda täie jõu ja täie sooviga õppetööle ja suur osa nendest, kes ei ole just rikaste võsukeste lapsed, on sunnitud minema õppimise kõrvalt tööle. Paraku ei ole sugugi lihtne töötada ja täiskoormusega osaleda ka õppetöös. Meie eelnõu aitab neil raskustest üle saada.

näiteks Rootsis ja Bulgaarias, samuti Ühendkuningriigis ja Sloveenias, ning eriti rõhutatult ka Šveitsis. Nii et annan selle üle. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan üle Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Käesoleva eelnõu eesmärk on piirata kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigust ainult Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanikega. Kehtiv seadus võimaldab kohalikel valimistel hääletada ka neil alalistel elanikel, kes on mõne muu riigi kodanikud või kellel puudub üldse kodakondsus. Tegemist on maailma praktikas üliharva olukorraga. olukorraga. Reeglina on valimisõigus piiratud kodakondsusega. Taoline kord ehk hääletamisõiguse andmine elamisloa alusel ei ole teinud riigi valitsemist paremaks, pigem vastupidi.

õppides selgeks eesti keele ning sooritades kodakondsuseksami. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sisse kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Me Me teame, et Eesti kõrghariduses on tegelikult rida põhimõttelisi probleeme. Me teame, et ülikoolides ettevalmistatavad spetsialistid tihtipeale ei vasta Eesti tööturu vajadustele. Õppekvaliteet on kiiresti langenud langenud ja toimub kõrgharidusõppe kiire ingliskeelestumine. Need probleemid on kõik omavahel seotud. Peaaegu kõik välisüliõpilased õpivad meie ülikoolides inglise keeles ja üldjuhul võetakse välisüliõpilased ülikoolidesse vastu ka ilma sisulise konkursita. See on viinud omakorda selleni, et inglise keeles õpib ka järjest suurenev osa Eesti üliõpilastest. Pole kahtlust, et kõrgkoolides järjest leviv ja domineerima kippuv inglise keel on ohuks meie keelekasutusele ja meie emakeele elujõule. Me teame, et ülikoolide missiooniks on tegelikult – peaks olema – edendada teadust ja kultuuri. Ülikoolide rahastamisel tuleb arvesse võtta õppekvaliteeti. Ülikoolid on meil teatavasti väga autonoomsed, nad saavad ise oma elu korraldada ja nad tihtipeale ei tee seda, mida kõrgharidusseadus nõuab. Loomulikult on välisüliõpilasi ja ingliskeelseid õppekavu vaja, aga ainult siis, kui need toetavad kvaliteeti ja spetsialistide ettevalmistamist aladel, mida Eesti ühiskond vajab. Seega tuleb kõrgharidusseadusest eemaldada need dogmaatilised kammitsad, mis suunavad ülikoole rohkem välistudengeid vastu võtma ning neile ja meie endi kaasmaalastele inglise keeles haridust andma. Käesoleva eelnõuga peatatakse ingliskeelestumine ning leevendatakse vähemalt osalt ka probleeme kõrghariduse kvaliteedi mittevastavusega Eesti vajadustele. Aitäh!

Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis lähtub eesmärgist tagada valimiste usaldusväärsus ja vastavus Eesti Vabariigi põhiseadusele. Selle eelnõuga kokkuvõtlikult öeldes lõpetataks Eestis valimistel e-hääletamise kasutamine. Nagu on korduvalt siin puldis juba räägitud ja ka mujal, on tegemist ülimalt tõsise küsimusega. Ma tean, et enamik siin saalis viibijatest – nii need, kes siin praegu viibivad, kui ka need, kes siin hetkel ei viibi – ei võta seda probleemi üldse tõsiselt. Aga meie fraktsiooni veendumuse kohaselt on tegemist küsimusega, mida on võimatu üle tähtsustada.Asi on nimelt selles, et kui meie riigis hääbub usaldus selle vastu, et valimised toimuvad ausalt, siis hääbub üldse ka arusaamine sellest, et riigivõimu teostatakse Eestis legitiimselt. See omakorda hävitab meie riigi ja rahva kokkukuuluvuse alused ja sillutab teed selles mõttes kaosesse. Asi on ka selles, et kui põhiseadus ütleb, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, siis seda tuleb võtta tõsiselt. Eestis teatavasti ei ole rahval võimalik algatada rahvahääletusi, ei ole võimalik algatada parlamendis seaduseelnõusid, ei ole võimalik valida endale presidenti. Paraku seisame nüüd silmitsi olukorraga, kus ka valimised ei ole ühetaolised, nagu põhiseadus nõuab. Ei ole tagatud nende vaadeldavus, salajasus ega ka kontrollitavus. Nii et kui me tahame päriselt ka võtta demokraatia ideaale tõsiselt, siis ma loodan, et te võtate seda eelnõu tõsiselt. Aitäh!

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kuus seaduseelnõu. Esimeseks, ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu. Teiseks, ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust terviseminister. Kolmandaks, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tagasipöörduja toetus, kojukanne, arvelduskonto küsimused) eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Neljandaks, maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab valitsust kliimaminister. Viiendaks, maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja kuuendaks, riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Aitäh! Aitäh! Austatud Riigikogu, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 12 eelnõu. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra Riigikogu kõnetooli. Asume tänase päevakorra juurde. Austatud Riigikogu, nüüd on meil võimalus esimese päevakorrapunktina kuulata ära Riigikohtu liikme Vahur-Peeter Liini ametivanne. Vahur-Peeter Liin, palun Riigikogu kõnetooli Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.

Palju õnne, lugupeetud riigikohtunik! Me läheme nüüd pisut asisemate ja argisemate küsimuste juurde. Meie tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Jüri Ratase, Tanel Kiige, Kersti Sarapuu ja Andre Hanimäe 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine koolilõuna toetuse alammäära tõstmise kohta. Arupärijate nimel palun siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Jüri Ratase. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Head ametikaaslased! Me oleme tõesti selle arupärimise esitanud maikuu alguses. Ma mõtlen nii, et kui eelarvest on juttu, siis alati räägitakse sellest, mis on eelarvetasakaal ning kas tulud ja kulud on võrdsed, aga millegipärast me ei räägi aukudest, mis on Eesti ühiskonnas, nendest meeletutest aukudest ja tegemata tööst. Ma mäletan, et 2016. aastal, kui oli minul võimalik kokku panna Vabariigi Valitsus, oli seesama koolilõuna teema,

see oli olnud nii aastaid. Kõik me samas teame seda, kui oluline on üks korralik soe toit kasvavale organismile. Kahjuks tuleb öelda, et see on paljudele võib-olla ainus kord päevas, kui nad saavad sooja toitu. Kui me võtame Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileppe, siis seal pole sõnagi koolilõunast. Koolilõuna [toetust] Isamaa Erakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna poolt 78 eurosendilt ühele eurole. See oli päris suur samm. Nüüd see on püsinud. Tänane koalitsioon ütleb, et ta seda ei muuda. See suur auk, mis tegelikult Eesti ühiskonnas jätkuvalt on, see [praegune toetus] tegelikult vajadust ei täida, seda vajadust, mis on reaalne koolilõuna maksumus, mis on reaalne linnade ja valdade liidu palve – sellele koalitsioon vilistab. Ja mida ta teeb? Täidab Reformierakonna tulumaksuvaba miinimumi astmelise [süsteemi]

Mida te siis teete? Kas te ütletegi jätkuvalt Eesti koolidele, Eesti peredele ja Eesti lastele, et saage selle ühe euroga hakkama? No ei saa. Turukonjunktuuris ei saa enam ammu hakkama ühe euroga. Ja kui me ütleme noortele täna, kui oluline on see, et meie tervena elatud eluiga oleks võimalikult pikk, siis seal on väga oluline komponent ju tegelikult sees: missugune on see toit, kui kvaliteetne on see toit, just noorele inimesele, lisaks unerežiimile ja lisaks liikumisele. Nii et sellest tulenevalt me oleme peaministrile esitanud viis küsimust.

Meil ei ole selles mõttes vahet, sellepärast et meil on siin 37 saadikut, ja me põrutame edasi täiskiirusel." Kahjuks mitte mäest üles, vaid mäest alla. See on muidugi minu arvamus sellest valitsusest. Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Vastan arupärimisele. Millega põhjendate, et valitsusliidu koalitsioonileppes ei ole sõnagi kirjutatud koolilõuna toetuse alammäära tõstmisest? Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 kohaselt on kohaliku omavalitsusüksuse ülesanne tagada oma halduspiirkonna munitsipaalharidusasutuste majanduslik teenindamine ja finantseerimine ning punkti 8 kohaselt tagavad nad õpilastele õppetöö ajal toitlustamise. Teine küsimus: "Milline on peaministrina Teie seisukoht, kui palju oleks tarvis tõsta riigipoolset koolilõuna toetuse alammäära, et koolides toitlustust pakkuvad ettevõtted hankelepingutega toime tuleksid?" Global School Feeding Survey 2021. aasta raporti kohaselt on Eesti riik üks enim koolitoitu rahastav riik Euroopas ja maailmas, seda nii riigieelarvest sihtotstarbelise toetusena kui ka kohaliku omavalitsuse panusena koolilõunasse, lisaks mahetoidumeede, puu- ja juurvilja koolipiima meetmed. Vastavalt haridusseadusele on koolilõuna tagamine kohaliku omavalitsuse ülesanne ja sõltub iga omavalitsuse majandusliku korralduse valikust. Seetõttu ongi mõistlik, et koolitoidu rahastamisel osalevad eelkõige kohalik omavalitsus ja lapsevanem ning jätkub riigi senine toetus. Kolmas küsimus: peaministrina Teie eesmärk, kui mitme euroni peaks järgmise nelja aasta jooksul koolilõuna riigipoolne toetus tõusma?" Koolitoidu rahastamine riigi poolt on hea tahe, mitte riigi kohustus. Kui koolilõuna vajab täiendavat rahastust, siis tuleb vahendeid leida kas kohalikul omavalitsusel või kokkuleppel kogukonnaga. Neljas küsimus: "Kuna koolides toitlustust pakkuvatel ettevõtetel on keeruline riigihanke teel sõlmitud lepinguid täita, kuivõrd hankelepingud sõlmiti hetkel, kui toiduained olid oluliselt soodsamad ning tänast elukalliduse tõusu ette ei olnud näha, siis milline on Teie seisukoht, kas koolid peaksid kohalikel omavalitsustel paluma riigilt eraldatavale summale juurde maksma või küsima lisaraha lapsevanematelt?" Haridusseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsusüksuse ülesanne tagada oma halduspiirkonna munitsipaalharidusasutuste majanduslik teenindamine ja finantseerimine ning tagada õpilastele õppetöö ajal toitlustamine. Seega on see kohaliku omavalitsuse otsus, kas ta rahastab koolitoitu suuremas mahus või küsib lisaraha lapsevanemalt. Viies küsimus: kuidas kavatseb valitsus järgneva nelja aasta jooksul seista riigipoolse koolilõuna toetuse suurendamise eest? Oleme kokku leppinud, et suurendame mahetoodangu eelistamist nügimismeetoditega. Seetõttu jätkame laste tervislike toitumisharjumuste kujundamise toetamiseks mahetooraine kasutamise kompenseerimist koolides ja lasteaedades. Nelja aasta jooksul eraldatakse täiendavaid vahendeid kokku 3,5 miljoni euro ulatuses. 2024. ja 2025. aastal 0,5 miljonit eurot aastas, 2026. aastal 1 miljon, 2027. aastal 1,5 miljonit lisaeurot. Baasis on meil sellele tegevusele toetust 1 250 000 eurot. Samuti jätkub toetus, et pakkuda puu- ja köögivilja, piima ja piimatooteid lastele, millega aidatakse kaasa laste tervislike toitumisharjumuste kujundamisele. Aitäh! Aitäh, lugupeetud peaminister! Teile on ka mitmeid küsimusi. Kõigepealt Jüri Ratas, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Kõigepealt tänan teid vastuste eest. Ütlen kohe ära, et need vastused kuidagi selgemaks seda olukorda küll minu jaoks ei teinud. Ma mõtlen nii, et te olete tulnud välja uue poliitikaga Eesti poliitilisel maastikul ja see on kaasav maksustamine. Tavaliselt on olnud kaasav eelarve, kus küsitakse inimeste käest häid ideid. Ka siin tegelikult võiks häid ideid rakendada, aga te teete seda vastupidiselt. Ma tahtsin küsida [järgmist]. Teil olid just Vihulas eelarve läbirääkimised, te panete kokku järgmise aasta eelarvet. Öelge palun, kas Eesti 200, kelle ridades on haridus‑ ja teadusminister, kelle ridades on tegelikult kohalike omavalitsustega tegelev minister, nii Kristina Kallas kui ka Madis Kallas, kas Eesti 200 pani eelarve läbirääkimiste lauale selle, et tõsta koolilõuna riigipoolset [toetust] või ei pannud. Aitäh,

Samas kui on üritatud defineerida siin viimased kümme aastat või veelgi rohkem neid kohustusi, ka rahalisi, mis on riigil või omavalitsusel, siis tihtipeale on see jagatud kohustus. See on nii hariduskulude puhul, see on nii teedehoiu puhul ja näiteks ka selle algatuse puhul, mis kunagi tuli, et koolilõunat toetada.

Aitäh! Kohalikud omavalitsused on viimastel aastatel saanud kõvasti raha juurde ja saavad veelgi, arvestades seda, et me muudame kohalike omavalitsuste rahastamise skeemi. See puudutab just kaugemate regioonide, väiksemate kohalike omavalitsuste järgi aitamist. Kohalikele omavalitsustele on pandud ülesanded, neile on ka täiendavalt raha eraldatud. Kindlasti me peame kõik mõtlema sellele, kuidas kohalik omavalitsus ise saaks oma kulusid paremini katta ja selleks on ju tegelikult ka erinevad tööriistad. Vadim Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh, lugupeetud peaminister! Kolleeg Jüri Ratas küsis oma küsimuse ära. Ma natuke parafraseerin seda küsimust, sellepärast et teie vastus ei olnud päris see, mida – ma ei tea, kuidas tema, aga mina kindlasti tahaks kuulda. Kas siis järgmise aasta eelarve läbirääkimistel seal Vihulas üldse oli teemaks koolitoit ja riigi roll koolitoidu kompenseerimises?

pakkuda puu- ja köögivilja ning piima ja piimatooteid lastele. Täiendavaid vahendeid saavad koolidele suunatud programmid, mis puudutavad toitlustamist, 3,5 miljonit eurot. Uskuge mind, arvestades riigieelarve olukorda, iga lisaeuro, mis me anname,

piim või puuviljad, kärpekääride alla ei lähe kohe mitte, need jätkuvad? Miks ma seda küsin, on võib-olla see, et eelmisel korral, kui selline arutelu oli siin, siis

See raha tuleb eelarvest ja mahetoidu eelarvet me suurendame, et tagada just toetuse võimalus uutele, kes selle programmiga liituvad. Võtame arvesse ka kiiret kallinemist. Need numbrid ja vahendid ma olen juba ette lugenud, ma ei hakka seda uuesti kordama. Mahetoitlustamisest on hetkel teavitanud 118 haridusasutust. Toetuste tingimustes midagi ei muutu. Aitäh! Hea kolleeg Vadim Belobrovtsev, kahjuks saab arupärimiste puhul iga Riigikogu liige esitada ühe küsimuse. Rohkem küsimusi proua peaministrile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja arupärijate esindajana palun kõigepealt Riigikogu kõnetooli Jüri Ratase. Palun!

Ma arvan, et tegelikult on teema hästi-hästi tõsine. See puudutab inimeste tervist, see puudutab väga selgelt noori, kelle organism on kasvufaasis. oluline], et nad saaksid korralikku toitu, et koolil oleks võimalik pakkuda mitmekesist tervislikku toitu, et see oleks soe toit. Seda ütlevad väga sageli õpetajad ja koolijuhid, et

Tõsi on see, et me võime seadustest lugeda palju, kelle kohustus on sooja toitu pakkuda, kas see on riigi kohustus, kohalike omavalitsuste kohustus või perekonna kohustus. Kokkuvõttes ma arvan, et see on kõigi kohustus, aga riigi huvi on see, et meil oleks terved

See ei ole minu meelest ka poliitiline teema. Kõik omavalitsused oma katusorganisatsiooni kaudu ütlevad, et nad ei tule enam välja. Kui see ei ole kaks eurot, see koolilõuna, siis võiks riik mingigi sammu teha poole peale ja öelda, et jah, elukallidus on läinud edasi,

Aga ei, me vastame tuimalt, et see ei ole oluline teema, see ei ole prioriteet, las omavalitsused ise lahendavad seda küsimust. Vaadates kogu seda eelarve kokkupanekut, mis on minu meelest olnud jube, katastroofiline, siis me näeme järjest rohkem seda, kuidas lükatakse riigi ülesandeid kohalikele omavalitsustele: teie tehke, teie lahendage see küsimus, küll te hakkama saate.

Vähemalt neid sõnumeid ei ole kuidagi avalikkusele antud peale seda, et me nüüd alustasime Eesti ühiskonnas kaasava maksustamisega: head inimesed Paidest, Narvast, Tallinnast, Võrust, tulge öelge meile – ja kui soovite, siis Kärdlast ka –, mis makse te tahaksite saada! Minu meelest see on täielikult vale tee ja seda enam, et koolilõuna on otseselt seotud rahva tervisega, noorte tervisega. Aitäh! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Liisa-Ly Pakosta. Suur tänu! Palun igaks juhuks kolm minutit juurde. Kolm minutit lisaaega, palun! Ma kõigepealt alustuseks tahaksin tänada kõikide lasteaedade ja koolide kokkasid, kes ka minu enda lastele on äärmiselt suurepäraseid lõunasööke, ooteid ja hommikusööke valmistanud. See areng, mida me oleme Eestis näinud, on olnud lapsevanema seisukohast ju täiesti vaimustav. See, et koolid on lisanud lõunasöökidele juurde ka hommikusöögid, tagab tõesti selle, et me saame olla kindlad, et iga laps Eestis saab oma kõhu täis, vajalikud tervislikud kalorid kätte ja koolide või lasteaedade toitlustamise vaates ei ole ühtegi takistust lapsel kasvada terveks ja tugevaks inimeseks. Kui ma käin mööda Eestimaa koole, külastan ma peaaegu alati koolide köögipoolt. Siinkohal palavad tervitused – viimati käisin Suure-Jaani Koolis – selle kooli kokale, Aime Härmile. Suure-Jaani rahvas rääkis, et Aime Härm koolikokana on seal täielik lemmik, mis näitab tegelikult koolisöögi laiemat sotsiaalset mõju.Aga tulin siia selleks, et rõhutada, et ei vasta tõele, et Eesti 200 programmis pole sõnagi koolilõunast. See on lihtsalt häbitu vale. Meie programmis on tervelt kaks punkti, mis räägivad otseselt koolilõunast. Nimelt, toitained peaksid tulema lähedalt – mahetoidu osa. Seda, et mahetoidu toetus kasvab järgnevatel aastatel riigieelarves, tõi ka peaminister esile. Nii et selle punktiga on hästi. Teine punkt, mis on meie [programmis]: koolilõunana peaks suutma pakkuda ka taimetoiduvalikut. Ka see on tegelikult üha rohkemates koolides juba hästi kättesaadav ja tegeleme sellega edasi. Mõlemal juhul tulebki vaadata, kas üldse on vaja mingit seadust muuta, kuna me ei kavatse taganeda sellest, et kohaliku omavalitsuse kohustus on koolilõunat pakkuda. Siinkohal vaatan näiteks Tallinna linna poole, kus terviklik rahastus ühe õpilase kohta jääb naabervaldadele tugevasti alla. Nii et mõnel kohalikul omavalitsusel, näiteks Tallinna linnal, on tõepoolest arenguruumi õpilastele parema õppekeskkonna pakkumisel.Aga tulin siia ette ka selle pärast, et tõstatada ühe küsimuse, mida me ehk kõik üheskoos, sõltumata erakondlikust kuuluvusest, peaksime lahendama. See on nimelt toidu raiskamine. See kahjuks on see, mis sageli koolilõunatega koos käib. Kas me suudaksime üheskoos jõuda lahendusteni, [mille puhul] me seame esikohale selle, et eelmise päeva toidujäägid – kunagi ei tea ju ette, kui palju üle jääb – oleks ikkagi päriselt võimalik järgmise päeva lõunasöögiks ära kasutada. Praegu on ju terve rida bürokraatlikke takistusi, mis seda tegelikkuses teha ei lase: pikalt ette kinnitatud menüüd, väga täpne kaloraaži arvestus, kuskilt veel tsentraalselt seda kõike korraldatakse. Kallid inimesed! Selles olukorras me ei suuda oma noortele õpetada seda väärtuslikku teadmist, et mitte ühtegi suutäit toitu ei tohi ära visata, ja toit, mis üle jääb, on tegelikult võimalik järgmiseks toidukorraks ära kasutada. Ma usun, et see on üks küsimustest, puhul me saame kõik erakondadeüleselt kokku tulla ja seda asja lahendada.Teiseks, kas me suudame üheskoos jõuda lahenduseni, et ka näiteks poodides ei lõppe täiesti kõlbliku toidu müük kell 23.59, sellepärast et lihtsalt kuupäev sai otsa. Me kõik teame ju väga hästi, et see toit on järgmisel päeval täpselt sama hästi söödav. Kas me kõik üheskoos jõuaksime ka selleni, et koolilõuna puhul me saaksime koolinoori endid lubada palju rohkem senisest teisele poole letti, päriselt kööki appi, kartmata seda, et äkki keegi lõikab näppu? See, et meie noored on irdunud sageli niisugusest suuremast toiduvalmistamise kogemusest, juhul kui nad ei ole just noorkotkad, kodutütred või skaudid, võib ühel heal hetkel valusasti kätte maksta. Tõesti tasuks üle vaadata need regulatsioonid, et me saaksime seda kasvatuslikku aspekti palju paremini kasutada.Aga ka see pole kõik. Kas me saaks üheskoos kõik jõuda selleni, et Eesti, mitte ainult koolinoored, vaid Eesti tervikuna, ei oleks üks kõige suuremaid toiduraiskajaid Euroopa Liidus? Kas me suudaksime jõuda selleni, et heakene küll, kui meil jääb mõnikord midagi üle, siis see jõuab õigesse kohta, kas uuesti mullaks, biokütuseks või milleks iganes see parasjagu kõlbulik on, et me saame selle asja ühiskonnas parandada? Kas me jõuaks üheskoos selleni, et me saaksime saaksime koolinoorte abil suure sammu edasi astuda mitte aastate pärast, vaid palju kiiremini? Kas me jõuaksime selleni, et iga koolinoor ja iga täiskasvanu, aga ka juba iga lasteaialaps saaks aru, et suure, raske vaevaga, paljude inimeste töö tulemusena lauale jõudnud söögiamps on seda väärt, et see ära süüa ja seda mitte raisata, mitte ära visata, või vähemasti, kui see üle jääb, siis igal juhul järgmise päeva toidukorraks ära kasutada?Ma alustasin kohalike omavalitsuste kohustusega. Kui on kohalikel omavalitsustel mõni [idee], mida saaks paremaks teha selle toidu raiskamise vähendamisega, või täiesti konkreetset seaduse muudatust, selleks et see raha, mis kohalikel omavalitsustel on kasutada nii nende enda kasvanud eelarvest kui ka riigipoolsest toetusest, oleks paremini ja väärtuslikumalt ära kasutatud, siis tasub Riigikogule sellest ikkagi otse märku anda. See, et me koos töötame selle nimel, et toitu ei raisataks, ja see, et me koos töötame selle nimel, et lapsed oskaksid päriselt toitu väärtustada, on seda väärt. Me [peaksime] ületama erakondlikud barjäärid ja mõtlema selle asja peale koos.Suur tänu tähelepanu eest! Ja veel kord, minu suur ja siiras tänu kõikidele koolide ja lasteaedade kokkadele ja köögiabitöölistele, kes iga päev seda tööd, väga väärtuslikku tööd teevad. Aitäh!

Kui me räägime koolilõunast, siis ma usun, et eelkõneleja saab aru, et küsimus ei ole alushariduses, vaid küsimus on just koolitasandi lõuna maksumuses. Lasteaia tasandil käib see hoopis Teiseks, millega ma olen nõus, on toidu raiskamine. Jah, see on kindlasti probleem Eesti ühiskonnas. Seda oleks vaja Aga kolmandaks, miks see vastusõnavõtt tuli, oli see, et Liisa-Ly Pakosta hakkas rääkima, et on, ma ei tea, kas väga suur vale või räige vale, et Eesti 200 programmi rünnatakse, kuigi seal on ilusasti sees koolilõuna ja koolitoit. Mina ei tea, kes on Eesti 200 programmist rääkinud, mina küll ei rääkinud. Mina rääkisin koalitsioonileppest. Minu teada on need kaks erinevat asja: Eesti 200 programm või platvorm – ma ei tea, kuidas see küsimus teil on lahendatud – ja koalitsioonilepe. Arupärimine oli üles ehitatud koalitsioonileppe peale, millest, tõsi, on üks kolmandik ju Eesti 200. Siit võib teha matemaatilist analoogi kasutades järelduse, et te ei suutnud oma platvormis [olevat] koolilõunat koalitsiooniprogrammi sisse viia. Seda oligi vaja tõestada.

Aitäh! Hea kolleeg Liisa-Ly Pakosta! Ma kahjuks ei saa teile kodu- ja töökorra seaduse põhjal sõna anda, sellepärast et teid mainiti vastusõnavõtus, mitte läbirääkimistel Riigikogu kõnetoolist. Seetõttu ma ei saa teile sõna anda. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Jaak Aabi.

sellel teemal piiksatada ja ma tahan kohe sõna võtta, eriti kui kõlavad väited, mis päris tõesed ei ole või on vähemalt sellised, mis ei aita edaspidi kaasa. Jah, palju selliseid ülesandeid on küll omavalitsuste kohustus, nii nagu me seadusest loeme,

Siis oli niimoodi, et kuskil piirkonnas võis olla kahekordne vahe lasteaiaõpetajate töötasul, kuskil maapiirkonnas või kuskil Harjumaal pea kaks korda.

kui tal oli vastav kvalifikatsioon. Sellel oli kõva efekt ehk sellise toetusega nügiti omavalitsusi ühtlasema palgapoliitika suunas, näiteks õpetaja töötasu puhul lasteaias, ja see eesmärk saavutati.

hooldekodukohtade hinna tõusu ja nii edasi. Nii et see suur lubadus, mida sotsid rääkisid, et nüüd saavad kõik tasuta hooldekodukoha ilma omaosaluseta, ei täitu kindlasti.

toetus, võiks tegelikult omavalitsustega mingil hetkel kokku leppida ja need pannagi tulubaasi. Siis ei püsi see kümme aastat ühel tasemel ja ei pea ei valitsus ega Riigikogu kangelaslikult kümme aastat mõtlema ja siis natukene tõstma.

soovin jõudu Madis Kallasele kindlasti. Eks oma sõna peaks sekka ütlema ka Kristina Kallas, haridusminister, sest tema poliitika sees on koolilõuna toetamine. Aga teiselt poolt omavalitsuspoliitika ja omavalitsuse tulubaas

Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Nii lastevaenulikku valitsust kui tänane ei ole Eesti ajaloos veel nähtud ja ma ei pea silmas mitte ainult taasiseseisvumise järgseid valitsusi, vaid ka varasemaid. Eriti on tänane koalitsioon, mis koosneb Reformierakonnast, Eesti 200-st ja sotsidest, kuulutanud sõna otseses mõttes sõja Eesti peredele ja Eesti lastele, meie järelkasvule.Tulles Tulles siia pulti, siis jah, tõepoolest, ühtpidi tuleb kindlasti heaks kiita koalitsioonilt tulnud ettepanekut toitu

ja vanemad vist ka. Aga tänapäeval on asjad veidi teistmoodi ja ma ei kujuta ette, kuidas lapsed saaksid koolis toidujäätmeid süüa. Ma tean, et paljudes koolides tõepoolest on niimoodi, et kui köögis jääb süüa üle – ükskõik, on sellel päeval mingi praad või supp –, siis hiljem saavad lapsed tulla sööklasse ja nad saavad seal süüa, kui ei saanud esimese korraga kõhtu täis. Või mõned, kellel üleüldse on kodus palju probleeme ja elavad allpool igasugust vaesuse piiri ongi see ainuke soe toit päeva jooksul, saavad vähemalt juurdegi ja see on minu meelest äärmiselt tervitatav. Aga rääkida seda, et meie lastele hakata toidujäätmeid andma. No kuulge, andke andeks! Seda kuulates mul tuli meelde ühest raamatust üks lõik, mille ma loen teile siin ette. See asi juhtus siinsamas, siinsamas Riigikogu saalis, siinsamas puldis. 21. juulil 1940 kuulutati Eesti uue ebaseaduslikult valitud kommunistliku Riigivolikogu istungil, mida saalis igaks juhuks valvasid kümned punalaevastiku madrused, tormiliste ja kauakestvate kiiduavalduste saatel pidulikult Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks – ENSV‑ks. Sõnavõttudes räusati ja tehti enneolematult räigeid ja jaburaid avaldusi Eesti senise olukorra kohta. Teatati, et Eesti tööstus, põllumajandus ja haridus kiratseb, et Eesti on töörahva põrgu, kus tööd tuleb anuda kui armuandi, et Eestis valitseb nälg, viletsus ja rahvuslik ebavõrdsus. Lastel pole leivatükikestki. Koolilapsed peavad otsima endale toitu solgiaukudest ja nii edasi. Ja mis on kõige kohutavam, kui seda teksti lugeda, siis tõepoolest, Eesti majandus ongi enneolematus kriisis. Meie inimesed peavadki tööd anuma. Meil kasvab vaesuses elavate inimeste hulk. Viiendik inimesi peavad selleks, et tulla palgast et tulla palgast palgani ots otsaga kokku, võtma iga kuu laenu ja olukord on kohutav. Selle asemel, et valitsus tuleks ja aitaks meie ettevõtlust, majandust, inimesi, peresid ja lapsi kas või selle piskugagi, et suurendaks toiduraha koolides, tulevad koalitsiooni esindajad välja ettepanekuga, et lapsed söögu toidujäätmeid. No andke andeks

Järgnevalt tänane kolmas päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Alar Lanemani, Ants Froschi, Jaak Valge, Rene Koka ja Henn Põlluaasa 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine laiapõhjalise riigikaitse rahastamise kohta.

Austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Head kolleegid! Riigikaitse on tervik. See koosneb sõjalisest ja mittesõjalisest komponendist.

See nõrkus väljendub ennekõike kahte moodi: esiteks, võimed praegu, rahuajal, ja teiseks, võimed olukorras, kus riiki tabab kriis, suuremahuline

Ja seda aktuaalsust õnnestu… "Õnnestus" ei ole hea sõna. Seda kahjuks tuli tunnistada mõni aeg tagasi, kui me kohtusime sisejulgeoleku valdkonna inimestega. Valdkonna ametid on nii ära optimeeritud, et rahvakeeli väljendudes on neil nina vaevalt vee peal. Mõnes mõttes peab kahjuks tunnistama, et nende tubli tööga on tekkinud olukord, kus nad on omaenda tubliduse ohvrid. Nad on tublid, me saame hakkama ja täidame ülesandeid, kuid seda suurte pingutustega. Näited, mis toodi, on muret tekitavad. Ei ole ebatavaline, et näiteks terve 100 kilomeetri peale on võtta üks politseipatrull. On raskusi ametikohtade komplekteerimisega, järelkasvuga kriitilistes valdkondades ja nii edasi. See on võime täna. Aga kui me kujutame ette, et meie riiki peaks tabama mingis mingis vormis kriis või hübriidkallaletung, kus neid asju, mis põlevad, plahvatavad või rivist välja lähevad, on tunduvalt rohkem, siis kahjuks peame tunnistama, et terves valdkonnas on ühine probleem: reservide puudumine. Loodetakse küll teatud mahus Kaitseliidu ja abipolitseinike peale, kuid Kaitseliiduga on see lugu, et see on ajutine lahendus. Sõjaliste riskide realiseerumisel hakkab Kaitseliit nendega tegelema ja sisejulgeolek on on hädas. Kahjuks ei ole ka Venemaa laiaulatuslik kallaletung Ukraina vastu toonud muudatust laiapindse riigikaitse rahastamisse. Käesoleva aasta veebruaris Riigikogus vastu võetud julgeolekupoliitika alustes määratleti küll 3% SKT-st kaitsekulude alampiiriks, kuid ei fikseeritud mingit kindlat, näiteks 0,5% kriteeriumi laiapõhjalise riigikaitse rahastamiseks. Samas on uus valitsus põhjendanud maksude tõstmise kavatsusi just riigikaitse vajadustega. Sellest tulenevalt on meie arupärimises kolm küsimust, millele me palume vastust. "Kuidas ja millises mahus on Vabariigi Valitsusel kavas korraldada laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikkonnakaitse püsirahastamine?" Teiseks: "Kuidas on kavandatavad maksutõusud seotud sõjalise riigikaitse ja laiapõhjalise riigikaitse rahastamisega?" Ja kolmas küsimus: "Kuidas on võimalik liikuda eelarvetasakaalu suunas ning samal ajal suurendada järsult kulutusi sõjalisele ja laiapõhjalisele riigikaitsele?" Aitäh! Aitäh! Ja palun arupärimisele vastamiseks Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu liikmed! Vastan arupärimisele.[Esimene küsimus:] "Kuidas ja millises mahus on Vabariigi Valitsusel kavas korraldada laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikkonnakaitse püsirahastamine?" Tänavu on esimene kord, et valitsus pani kokku eraldi kava laia riigikaitse ja elanikkonnakaitse rahastamiseks ehk investeeringute kava. See hõlmab seitsme ministeeriumi ja Riigikantselei kõige olulisemaid vajadusi. Me leppisime riigi eelarvestrateegias kokku 80 miljoni euro eraldamises kolmele valdkonnale: elanikkonnakaitse, sisejulgeolek ja avalik kord, küberturvalisus ja digikaitse. Kava peamine eesmärk on varasemalt laia riigikaitsesse tehtud investeeringute baasrahastusse viimine ning võimete edasiarendamine.Elanikkonnakaitsesse suuname nelja aastaga täiendavalt 30 miljonit eurot. Siin on kaks fookust. Esiteks, inimeste teadlikkus kriisidest ja valmisolek kriisi ajal end ise kaitsta: ohuteavitus, ulatuslikud evakuatsioonivarud, elanike kriisiks valmisolek ja kohalike omavalitsuste kriisiks valmisolek. Ja teiseks, tervishoiu ja sotsiaalkaitse valmisolek inimesi kriisis abistada: katastroofimeditsiini tervishoiuvaru, nakkushaiguste seire ja tõrje ning vaimse tervise ja avalik kord saavad täiendavaltcirca40 miljonit eurot nelja aastaga. Muu hulgas koolitab ja varustab PPA edasi vabatahtlikest koosnevat sisekaitsereservi. Maksu- ja Tolliamet suurendab valmisolekut kriisideks ja suutlikkust teha järelevalvet sanktsioonide üle. Küberturbele eraldatavacirca8 miljoni euroga tagame viimastel aastatel loodud riigi küberturbevõimed ja -tegevused. Sealhulgas viime jätkuvalt läbi riigiasutustele elutähtsate teenuste osutajatele küberturbeteste ja -koolitusi. Arendatakse edasi ka küberturbereservi. Teine küsimus: "Kuidas on kavandatavad maksutõusud seotud sõjalise riigikaitse ja laiapõhjalise riigikaitse rahastamisega?" Kevadel otsustatud käibemaksutõus 2 protsendipunkti täidab eesmärki rahastada täiendavalt just sõjalist riigikaitset. Me tõstsime

Valitsus kinnitab riigi eelarvestrateegia neljaks aastaks. Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning välja tuua valitsuse poliitilised prioriteedid. Valitsus on soovinud leida tasakaalu, kuidas ühelt poolt vähendada eelarve puudujääki, teiselt poolt tõsta riigikaitsekulud tasemele 3% SKP-st ning kolmandaks rahastada täiendavalt laiapindset julgeolekut. Viimase rahastamiseks on vaja koguda täiendavat eelarvetulu mahus 1% SKP-st. Ehk siis saab ainult niimoodi,

Nende kavandatud meetmete taustal ma siiski tahaks küsida, kuidas selline asi võimalik on, et

ühikate väljaehitamine, sest need on väga halvas korras. Piiri täiendavaks väljaehitamiseks on raha. Nii et tõesti, minul on ka küsimus, kuidas. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Mul on küsimus. Te mainisite, et 30 miljonit läheb elanikkonnakaitsele järgmise nelja aasta jooksul. Kuidas te hindate, on seda vähe, piisavalt või palju?

transpordiühendused –, et nende varustuskindlus tagada. Samamoodi on tegelikult julgeoleku osa ka toimepidevus tervishoius, sotsiaalhoolekandes ja ka muude kriitiliste teenuste pakkumisel. Nii et jah, seda [raha]

Hea peaminister! Siin oli kuulda, et antakse [raha] juurde nelja aasta jooksul ja samas toimuvad igalt poolt kärpimised. Mitmel korral rõhutasite ka vabatahtlike tegevust. Kahjuks on meil muutunud vabatahtlikkus ja meil on vabatahtlikud päästjad, vabatahtlik merepääste, vabatahtlik järvepääste. Meil on abipolitseinikud, kes teevad seda vabatahtlikult.

aga üks meie kõige tugevamatest ja lähematest liitlastest, Poola, on jõudmas juba 5%-ni. Minu küsimus on, kas te olete mõelnud, et mingid võimearendused nõuavad kas siis riigikaitselaenu või – kuna käimas on kaasav maksudebatt –, ka riigikaitsemaksu kehtestamist. Aitäh! Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, see 1% olekski laiapindse julgeoleku maks, mida oleks vaja koguda kõikide nende arenduste jaoks, mis ma ette lugesin. Laen on laen. Laenude intressikulud

valguses 2027. aastaks ainuüksi intressikuluks 480 miljonit. Te teate väga hästi, kui palju näiteks maksab õhukaitse. Selle eest saab juba täiesti eraldi õhukaitse – puhtalt intressidest. Nii et see on kallis. Kalle Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma olen vaadanud teie korraldatud riigihankeid. Need on päris kummalised. Siin alles hiljuti toimus meeletus koguses käeraudade hange, sellele järgnes kuulikindlate kiivrite hange kümnete tuhandete eurode Praegu käib hange löögikindlate kilpide hankimiseks, mittesüttiva pesu hankimiseks ja röntgeniseadmete, mis on mõeldud läbivalgustamiseks,

Mina nii detailselt politsei hangetega ei tegele. Politsei hangib asju, mida neil oma tööks on vaja. Aitäh, austatud peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ning palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli Leo Kunnase. Palun!

et kuna me pikka aega tegelikult alahindasime oma idanaabrist tulenevat võimalikku ohtu, siis juba juba taasiseseisvumisest peale tervikuna me ei teinud päris neid jõupingutusi, mida me oleksime pidanud tegema. Seepärast ma olen täiesti nõus

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmis oli tagasihoidlik 0,5%, mida on ikkagi täiesti võimalik leida, et saada püsirahastus mingile kindlale alusele. Siseministeeriumi probleem on praegu see, et neil on [küll] lähemaks kaheks aastaks mitu olulist programmi, mis väga palju aitavad kaasa, aga nende küsimus ka meile komisjonis on olnud: hästi, aga kui need programmid lõpevad, kuidas me siis edasi saame? Ma olen ka täiesti nõus, et 30 miljonit elanikkonnakaitsele nelja aasta jooksul just selles olukorras, nagu see seis on, on lihtsalt liiga vähe. Me ju Ukrainas näeme seda – kõigis varasemates sõdades [oleme ka näinud] –, et elanikkond on see, kes kannatab. Me teatud sammud nüüd teeme, näiteks teavitussüsteem ja sireenid, aga meil on vaja teha edasi järgmisi samme ehk varjekohad laiaulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamine. Me ikkagi peaksime selle püsirahastuseni jõudma nii, et me fikseerime selle ka kuskil dokumentides. Kui me siin eelmise koosseisu lõpus saime 3% fikseeritud, siis see aitas väga palju kaasa ja selle üle mingit suurt vaidlust enam ei tulnud. Siis ma olin üpris murelik, et sedasama poolt protsenti meil ei õnnestunud siin fikseerida. Nüüd me näemegi, et kui on majanduslik olukord ja sellest tulenevalt ka rahanduslik olukord tõsine ja on vaja kuskilt kärpida, siis me ei jõua edasi, kuna me ju ei näe hetkel mingit tulemust.

Inimestel ei ole lihtsalt nii palju kujutlusvõimet, et nad iga päev kujutaksid ette, mida see kõik tähendab, ja kui me teeme mingeid otsuseid või ei tee, mida see siis praktikas hakkab tähendama.

hea peaminister, teie asemel praegu seda maksuküüru läinud tasandama, sest see summa, mis on vaja, on ikkagi nii suur, ligi pool miljardit, et selle mõju on raske kogu tervikule. Tegelikult kogu see juhtimiskriis, milles me praegu oleme, on ka suures osas selle otsuse tagajärg, kui me päris ausalt vaatame. Me oleks saanud seda kriisi praegu väga hästi vältida, sest kui nii palju [raha] poleks vaja olnud leida, siis poleks ka olnud vaja teha teatud kärpeid, mis on põhjustanud siin väga, ütleksin niiviisi, elavaid debatte ja kogu selle üleüldise patiseisu. Seda oleks saanud vältida ja kindlasti ka valijad oleks praeguses olukorras selle ju vastu võtnud.

ja me peame siia rohkem ressurssi sisse panema. Ma ise oleksin selle otsuse teistmoodi teinud ja vältinud väga seda kriisi ja ka neid raskusi, milles valitsus praegu on. Aga Aga siin me praegu oleme ja neid otsuseid me nüüd enam muuta ei saa. Ma ise arvangi, mõnevõrra pessimistlikult, et meil ei ole võimalik korraga teha kahte asja: liikuda eelarve tasakaalu suunas ja samal ajal suurendada järsult kulutusi sõjalisele ja laiapõhjalisele riigikaitsele. Neid kahte asja lihtsalt on on väga raske kokku panna. Ma pean ise tunnistama ausalt, et ma teie asemel ei suudaks seda päris teha. Lihtsalt see ülesanne sellise ülesandepüstituse korral käiks üle jõu. Paratamatult tuleb teha ühte või tuleb teha teist. Kui me liigume eelarve tasakaalu suunas, püüame

kui ka loomulikult sõjalise riigikaitse kohta.Laiapõhjalise riigikaitse puhul on veel mitmeid valdkondi, mida me väga palju ei ole üldse jõudnud käsitleda. Näiteks selline lihtne asi nagu kütusevaru vähemalt osaline paigutamine maa alla. Me ju näeme Ukraina sõjas, et mahutid lihtsalt põletatakse ära. Ja kui sul ei ole kütust rahvale ega kütust sõjaväele, siis on väga raske üldse midagi teha. Siin on veel valdkondi, mis praegu ei ole üldse kaetud ja mis omakorda nõuavad ressurssi.

ohtlikuks, sest sõda Ukrainas ei lõpe sellel aastal, see läheb järgmisel aastal edasi. Me ei tea, millal see lõpeb. Ja konfrontatsioon Venemaaga jääb kestma väga kauaks ajaks minu peaks püüdma ikkagi leida lahendusi, kuigi neid lahendusi leida on väga raske. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt Kalev Stoicescu, palun!

Riigikogu esimees! Proua peaminister! Tänan ettekande eest ja vastuste eest küsimustele. Ma tahan omalt poolt rõhutada, et riigikaitsekomisjon mõistab täielikult laiapindse riigikaitse olemust ja sealhulgas riigikaitse mittesõjaliste aspektide olulisust. See peegeldub riigikaitsekomisjoni igapäevase töö Meid on briifitud regulaarselt riigikaitse mittesõjalistel teemadel, mis puudutavad Siseministeeriumi tegevust, sealhulgas elanikkonnakaitsega seotud tööd, Politsei- ja Piirivalveameti ning teiste struktuuride tööd. Samuti on palju räägitud probleemidest ja vajadustest.Ma pean siinjuures vajalikuks ära märkida, et ma toetan laiapindse riigikaitse püsirahastust.

kuid laiapindne riigikaitse nõuab samuti enamat. See sõltub muidugi sellest, mida me konkreetselt arvame laiapindse riigikaitse alla kuuluvat ja mida mitte. Kuidas me seda konkreetselt defineerime, kus on need piirid? See vajab arutamist ja otsustamist, et see ei muutuks laialivalguvaks riigikaitseks. Me peame tõesti liikuma selles suunas ja see aitab meil ühtlasi ära defineerida püsirahastust. Kohtusime hiljuti riigikaitsekomisjonis politsei ja piirivalve, demineerijate ning Häirekeskuse ametiühingute esindajatega ja kuulasime ära nende mured nende mured ja nende ettepanekud. Ma arvan, et need on paljuski õigustatud. Nad teevad väga tublit tööd ja väga nappide ressurssidega.

et kogu laiapindne riigikaitse oleks adekvaatselt rahastatud. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Alar Lanemani. Palun!

neid, kes kuulevad ja vaatavad, on rohkem, sest riigikaitse, on ta siis ükskõik mismoodi defineeritud, puudutab ühtemoodi meid kõiki.

On vana tõde, et juht, kellel puuduvad reservid, on juba ette määratud kaotama, sest ta ei ole valmis ootamatusteks ja tal ei ole vahendeid, kuidas asendada kaotusi, on need siis inimjõus või ressurssides. Kui me räägime nüüd konkreetselt sisejulgeolekust, mis on laiapindse riigikaitse

peavad tunnistama, et kui riik – hoidku muidugi jumal selle eest! – peaks sattuma kriisi, siis kasvavad drastiliselt nende ülesanded, ülesannete maht, [muutub] ülesannete keerukus ja suureneb ka nende valdkondade ülesannete ohtlikkus. Selles olukorras praegu kasutatav lahendus, et tihti on toetajaks kas Kaitseliit või Kaitsevägi, ei ole jätkusuutlik. Ilmselgelt, kui me nende võimalike arengu[suundade] peale mõtleme, siis on nendes asutustes vaja juurde inimesi, ja mitte lihtsalt inimesi, vaid koolitatud ja pädevaid [inimesi]. On vaja juurde tehnikat, on vaja juurde relvi ja on vaja juurde ka juhtimisvõimekust. Tõenäoliselt tuleb juba rahuajal mõelda mingi infrastruktuuri arendamise peale. Esmapilgul on ju kõne all meie piirialad. Aga [tuleb] näiteks mõelda ka asenduskohtadele. Me kahjuks Ukraina kogemusest näeme, et kui jaoskonnad, juhtimiskeskused või hooned, kus juhtimisfunktsioon paikneb, puruks pommitatakse seda kahjustatakse, siis peab töötama asenduspinnal. Kas ollakse selleks valmis, kas need pinnad on ette valmistatud? Kõige peale tuleb mõelda. Kuidas ka kaitsepolitsei, mis on tihti saladuslooriga varjutatud

Kas on piisavalt inimesi, kes tegelevad näiteks sõjavangidega, sabotööridega ja nii edasi? Kõigile nendele küsimustele tuleb mitte ainult mõelda täna, vaid ka leida reaalselt töötavad lahendused. Selles mõttes on töö põllul, nagu nende asutuste inimesed ütlevad, väga halastamatu: sul kas on need inimesed ja vahendid või sul ei ole. Ja ärgem unustagem, et see ei ole lihtsalt abstraktne [teema], vaid see on meie Eesti inimeste huvides, nende elu ja tervise huvides. Te peate mõtlema ka selle peale, kuidas näiteks asendada neid, kes väsimuse tõttu välja langevad, kes saavad viga või kes hukkuvad teenistuskohustuse täitmisel. Kõikide nende asjade peale tuleb mõelda ja mõelda ka reservide peale. Nii et ei piisa sellest, et me žongleerime näiteks ametite nimedega – Kaitseressursside Amet –, vaid need ametid ja need funktsioonid peavad reaalselt olema olemas nii rahu-, kriisi- kui ka Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas proua peaminister soovib sõna? Jah, palun, proua peaminister!

Nursipalu harjutusvälja rajamist toetanud, sest te saate väga selgelt aru, mis seal ikkagi toimub ja miks meil seda vaja on.Ma tahtsin paar asja üle täpsustada. Me ei püüdle tasakaalu poole, me püüdleme selle poole, et meil oleks –3%

Kriiside ajal, kui oli COVID ja energiakriis, siis euroala reegleid lõdvendati, öeldi, et vahepeal võite nii-öelda lasta lõdvaks. Nüüd on need reeglid tagasi. See tähendab seda, et see hüpe on sellevõrra suurem. Ma olen teiega, härra Laneman, täiesti nõus, et reservid peavad olema. Seetõttu on mul väga-väga kahju, et 2017. aastal tegelikult neid kogutud reserve – ja nüüd ma mõtlen rahalisi reserve – hakati kulutama. Selle tulemusena me läksime nendesse kriisidesse

raskes olukorras. Aga kogu selle asja kokkuvõtteks ma tahaks öelda just seda, et kui ma teid kuulan, siis ma olen teiega absoluutselt nõus. Kõiki neid võimearendusi on vaja, neid on vaja nüüd, aga selle jaoks on vaja ka vahendeid. Reserve meil ei ole sellisel kujul ja seetõttu ma väga loodan, et te toetate laiapindse julgeoleku maksu kehtestamist, selleks et me saaksime neid võimeid arendada. Aitäh! Väga suur tänu! Oleme kolmanda päevakorrapunkti ammendanud. Läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, mis on Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Anti Poolametsa, Alar Lanemani, Rain Epleri, Arvo Alleri, Varro Vooglaiu ja Jaak Valge 8. mail 2023 esitatud arupärimine rohepöörde elluviimise kohta Eestis, nr 27. Palun arupärijate nimel kõnetooli Riigikogu liikme Rain Epleri!

Austatud istungi juhataja! Proua peaminister! Head kolleegid! Sellel ideoloogilise utoopia elluviimisel, mida vähemasti Euroopas rohepöördeks nimetatakse, on kolm fundamentaalset, põhimõttelist probleemi, ma ütleks. Eriti paistavad need silma Euroopas ja Eestis. Esiteks, energeetikas on kunstlikult loodud olukord, kus need lahendused, mis on energeetilises mõttes tasuvamad, näiteks tuumaenergeetika, aga ka fossiilsed kütused, on administratiivsete vahenditega muudetud rahaliselt vähem tasuvaks kui konkureerivad lahendused, mille energeetiline mõistlikkus on väga küsitav, nagu tuule‑ ja päikeseenergeetika kasutuselevõtt, on muudetud rahaliselt tasuvamaks. Ma pean siin silmas suuri riiklikke subsiidiume ja regulatsioonide muutusi, mis ühtesid soosivad ja teisi mitte. sellest esimesest punktist otseselt tuleneb see, et vaatamata loosungitele teaduspõhisusest tegelikult teadust kuigivõrd ei kuulata. Just reaalteadused on kuidagi varju jäänud. Kolmandaks see, et meil on terve hulk loosungeid ja eesmärke, mis põhinevad soovmõtlemisel, aga meil on väga puudulikud analüüsid ja mõjuhinnangud selle kohta, kuhu me võime välja jõuda, kui me seda ideoloogiat ellu viime. Just nende mõjuhinnangute ja analüüside kohta, mis puudutavad Eesti tulevikku, olemegi me kolleegidega proua peaministrile mõned küsimused esitanud. Aitäh! Suur tänu! Palun nüüd arupärijate küsimustele vastamiseks kõnetooli austatud peaministri Kaja Kallase. Palun! Head arupärijad! Vastan küsimustele.[Esimene küsimus:] "Kas käesolevaks ajaks on valitsusel olemas analüüs, milline on hoonete energiatõhususe nõuete rakendamise eeldatav mõju erinevatele elanike gruppidele, sealhulgas vanemaealistele, maapiirkonnas asuvate eluruumide omanikele ja naistele, seda nii üksikelamute kui korterelamute osas?" Rekonstrueerimistoetus ei mõjuta oluliselt elanike võrdseid võimalusi ega soodusta mõnda elanike gruppi oluliselt võrreldes teistega. Mõju on olemas, kui rekonstrueerimistööde elluviimisel parandatakse ka elamute ligipääsetavust. See loob puudega inimestele soodsamad tingimused hoonetesse ligipääsemisel. Energiaostu riskirühm ja energiaostuvõimetu isik on defineeritud energiamajanduse korralduse seaduses ja käitumisjuhis sotsiaalhoolekande seaduses. See tähendab, korterelamu renoveerimiseks võetud laenu teenindamise raskuste või võimatuse korral tuleb taotleda kohaliku omavalitsuse üksusest toimetulekutoetust. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka muid eluasemekulusid, näiteks eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakseid koos intressi- ja kindlustusmaksega. Nii et neile, kes ei ole suutelised rekonstrueerimist läbi viima, on olemas riiklikud rekonstrueerimistoetused ja toimetulekutoetus.Teine küsimus: "Kas on arvutatud välja, kui suured kulud kaasnevad kodude renoveerimisega kõigis maakondades?" Hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia kohaselt oleks 2019. aasta rekonstrueerimiste maksumuste alusel rekonstrueerimist vajavate hoonete tervikliku rekonstrueerimise kogumaksumus olnud umbes 22 miljardit eurot. Eluhoonete osa moodustab sellest mahust umbes poole ehk 11 miljardit eurot. Arvestades ehitushindade tõusu on tänaseks vastavad maksumused umbes 30 ja 15 miljardit eurot.Kolmas küsimus: "Kas on selge, millistest finantseerimisallikatest tuleb selleks vajalik raha ja kust leitakse tööjõud?" Eluhoonete energiatõhusaks rekonstrueerimist rahastatakse lähiaastatel Euroopa Liidu struktuuritoetusest ning taaste- ja vastupidavusrahastust. Perioodil 2021–2027 on korterelamute toetuste maht 330 miljonit eurot. Perioodil 2023–2026 on väikeelamute toetuse maht 28,9 miljonit eurot. Hoonete rekonstrueerimise turg tervikuna moodustab kogu ehitusturust alla kümnendiku. Nimetatud toetusraha lisab turule sektori kogumahust kuni 5%. Stabiilsete iga-aastaste rekonstrueerimismahtude rekonstrueerimisele spetsialiseerunud eksperte ja ettevõtteid. Rekonstrueerimise edendamise ja selle edasise järjepideva kasvu [tulemusena] tööjõupuudust ei teki. Neljas küsimus: "Kas on olemas analüüs, kuidas mõjutab hoone- ja transpordisektori liitumine heitkogustega kauplemise süsteemiga hindu kodutarbijatele Eesti erinevates maakondades?" Jah, see analüüs on olemas ja see on leitav pealkirja "Lõpparuanne: Kliimaeesmärkide mõjuanalüüs [2022]" all keskkonnaministeeriumi ehk siis nüüdse Kliimaministeeriumi koduleheküljel. Kuna süsteemi lõplik mõju tarbijahinnale sõltub taastuvkütusele ülemineku kiirusest ning CO2lubatud heitkoguse ühiku hinnast, mille turg paika paneb, siis analüüsi teostamiseks kasutati kaht võrdlusstsenaariumit: kõrgema ja madalama heitkoguse hinnaprognoosiga. Kõrgema hinnaprognoosiga stsenaariumis võib soojuse hinnakasv maagaasi hinnakasvu kaudu ulatuda kuni 17%-ni ja transpordikütuste hinnakasv kuni 10%-ni aastal aastal 2030. Analüüsi aluseks võeti reeglina käitajate 2020. aasta andmed, mis olid analüüsi ajakohastamise hetkel olemas. Samas on juba hetkel teada, et osa käitajaid on oma heitkoguseid vähendanud ning kavandanud investeeringuid tegevuse moderniseerimiseks. Seega tuleb meeles pidada, et

siis lükatakse süsteemi käivitamine aasta võrra edasi. Lisaks on kokku lepitud hinnakontrolli mehhanismis, et CO2hind kauplemissüsteemis ei saaks liiga järsku ja kiiresti tõusta. Nii tuuakse turule ühikuid juurde, kui hind uues süsteemis ületab 45 euro piiri.Viies piiri.Viies küsimus: "Kas on eraldi analüüsitud, millised on mõjud vanemaealistele, maapiirkondade elanikele, naistele jm väiksema sissetulekuga elanike gruppidele?" Jah, on analüüsitud mõju maapiirkondadele ja väiksema sissetulekuga elanikele. Suur osa Eesti hoonetesektorist kuulub täna heitkaubanduse kauplemisühiku süsteemi, mis hõlmab kaugküttestcirca60%. Mõju avalduks seega ainult väiksematele katlamajadele, mis veel ei kuulu kauplemissüsteemi ja mis kasutavad maagaasi. Selliseid katlamajasid on võrdlemisi vähe alles, kuna enamik neist on hiljuti moderniseeritud ja kasutavad kütusena biomassi. Samas kuna soojusenergia tarbimine on vältimatu ka madalama sissetulekuga elanikele, võib teatud osa elanike reaalne sissetulek langeda. Ulatuslikum mõju avaldub transpordikütuste kaudu, mis on Eestis veel väga suures osas fossiilset päritolu. Samas ligikaudu 50% Eesti transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest tekitab Tallinn koos Harjumaaga, kus alternatiivide pakkumine isiklikule sõiduautole on võimalik ning inimeste ostujõud on kõrgem kui mujal. Transpordikütuste tarbimine madalama sissetulekuga elanike hulgas, sealhulgas maapiirkondades, on väike ning absoluutsesse vaesusesse langemise risk seega väiksem.Kuues küsimus: "Kui suure summa saab Eesti kliimameetmete sotsiaalfondist ja kui suure osa meie tegelikest vajadustest see katab?" Eesti osakaal fondi fondi vahendites on 0,29%, mille alusel on määratletud, et Eesti toetuse suurus on 186 miljonit eurot perioodil 2026–[2030]. Koos riigipoolse kohustusliku kaasfinantseeringuga on fondi maht 248 miljonit eurot. Oluline on rõhutada, et sellele lisaks saab riik teenida täiendavat tulu CO2lubatud heitkoguste ühikute müügist kauplemissüsteemis. Samuti on võimalik investeeringuteks kasutada suurenenud moderniseerimisfondi ja innovatsioonifondi vahendeid ning olemasoleva heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi tulusid, millest 100% tuleb edaspidi suunata kliima- ja energiapoliitika eesmärkide täitmiseks. Riigi tulude muutuse prognoos on analüüsiperioodi jooksul positiivne, sest CO2lubatud heitkoguse ühiku müügist tekkiva tulu kasv on suurem kui maksulaekumiste langus. Riigi tulude positiivse saldo prognoos on esimeses stsenaariumis 369 369 miljonit eurot ja teises stsenaariumis 401 miljonit eurot aastatel 2026–2030. Eeldatav ostujõu langus on esimeses stsenaariumis kokku 238 miljonit ja teises stsenaariumis 286 miljonit eurot aastatel 2026–2030. Ostujõu langus on seega märksa väiksem kui prognoositavad riigi netotulud ja viimasest piisab negatiivse mõju kompenseerimiseks juhul, kui valitsus otsustab tulusid niimoodi kasutada.Seitsmes küsimus: "Kliimameetmete sotsiaalfond on planeeritud ajutisena, mis saab edasi?" Edaspidi on endiselt võimalik kasutada CO2lubatud heitkoguse ühikute müügist saadavat tulu, mis sõltub suurel määral taastuvenergiale ülemineku kiirusest, kuid on sarnaselt eelneva küsimuse vastuses küsimuse vastuses kirjeldatule eeldatavalt suurem kui prognoositav ostujõu langus. Seejuures on näha, et mida kõrgem on ühe ühiku hind süsteemis, seda suurem on riigi tulu. See tähendab, et mida kiiremini ja suuremas mahus suudetakse kasutusele võtta taastuvkütuseid, seda rohkem teenib riik nende ühikute müügist ja seda

ja vanemaealiste inimeste kaitseks energiavaesusesse langemise eest? Millised need on?" Energiaostu riskirühm ja energiaostuvõimetu isik on defineeritud energiamajanduse korralduse seaduses ja käitumisjuhis on sotsiaalhoolekande seaduses. Nii nagu ma enne juba ütlesin, siis saab siis saab taotleda kohaliku omavalitsuse üksusest toimetulekutoetust ja toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse muid eluasemekulusid, näiteks laenu tagasimaksed koos intresside ja kindlustusmaksega.

Suur tänu, lugupeetud peaminister! On mõned küsimused. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! On tõesti küsimusi ka. Vaadake, lääneriikide juhid muretsevad üha rohkem, et praegused kliimapoliitilised algatused ohustavad majanduslikku stabiilsust. Kulukas rohepoliitika jääb tihti tarbijate katta ning valitsused kaaluvad nüüd hoopis kliimapoliitika nõrgendamist. Ja on ka põhjust, sest ambitsioonikas kliimapoliitika teeb inimeste elu kallimaks ja inimesed peavad lendamise asendama rongisõiduga, mis on aeglane. Soojuspumbad on kallimad, uute elektriautode hinnad on on kõrgemad ja inimeste kulud toidule ja eluasemele suurenevad samuti järsult. Mitmed liikmesriigid on juba väljendanud oma vastuseisu kõikvõimalikele piirangutele, mis tulenevad arutust rohepöördest. Te olete öelnud, et me peame olema esimesed, et mitte maha jääda. Aga äkki nüüd selle valguses peaks hoopis mõtlema, kuidas esimesena maha jääda sellelt rongilt, et riigi ja rahvana ellu jääda? Energia kokkuhoid on nii keskkonna hüvanguks kui ka inimeste hüvanguks. Taastuvenergiale üleminek on samamoodi inimeste hüvanguks, sest taastuvenergia on niivõrd palju odavam kui fossiilsetest kütustest tulenev

näidanud, et nad suudavad olla kiired, suudavad leida selles rohepöördes majanduslikke ettepanekuid, tooteid või teenuseid, millega nad saavad turgu võita, siis see esiteks toob otseselt rohkem lisandväärtust meie majandusele ja teiseks annab ka Eesti inimestele tööd ja leiba. Nii et selles mõttes mina usun küll Eesti ettevõtete oskustesse maailmas toimuvad trendid enda kasuks pöörata nii, et sellest võidab keskkond ja võidavad Eesti inimesed. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Mõtlesin küsida teilt selle kohta. Mida rohkem sellesse rohepöörde plaani süveneda – ja ma ei ole valdkonna spetsialist, tunnistan täitsa ausalt –, seda enam minule tundub, et tegemist on täiesti utoopilise projektiga.

Ma mõtlesin teie käest küsida, kas te olete kunagi mõelnud selle peale, et äkki 30, 40 või 50 aasta pärast vaadatakse meie ajale tagasi ja küsitakse, kuidas nad olid nõus utoopilise projektiga või lausa pettusega kaasa minema, millega nad hävitasid oma majanduse, hävitasid oma konkurentsivõime

Mina arvan hoopis, et 30–40 aasta pärast me näeme, kuidas Euroopas on täiesti väljakannatamatud suved, üleujutused, tormid, mis kõik tulenevad sellest, et

Rain Epler, palun! Aitäh, hea juhataja! Proua peaminister! Ma kõigepealt repliigi korras ütlen, et taastuvatest allikatest elekter ei ole mitte odav, vaid on tundunud odav, sest nafta oli odav ja rahal puudus praktiliselt hind. Aga see repliigiks.Nüüd ma võtan numbreid teie enda vastustest. Te ütlesite, et hinnanguliselt 15 miljardit eurot võiks maksta eluhoonete rekonstrueerimine. Need numbrid, millest te rääkisite, taaste- ja vastupidavusrahastust – no võtamecirca400 miljonit, hindan üles, aitan teid, aasta kohta kuskil 100 miljonit.

kõik sellega seonduv. Pluss võtame ka selle, et Eesti ehitusturg on näiteks jahenemas ja [rekonstrueerimine] tähendab inimestele tööd ja leiba, et seda kõike teha. Kui vaadata neid neid linnu, kus seda juba palju on tehtud, siis tegelikult inimesed tahavad elada korras majades. Nii palju, kui suudame, aitame riigina kaasa, sest sellel on mitu head, positiivset külge. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Eesti on üks osa Euroopast ja nagu me teame, meie viimased talved on olnud väga külmad ja pikad. Kas seda nimetada kliima soojenemiseks või milleks, on igaühe enda pädevuses.Teie

et kuigi meil on tulnud toimetulekutoetuse saajaid juurde, siis need on olnud ukrainlased. Tegelikult Eesti inimeste tõttu see number suurenenud ei ole.Ma lihtsalt tahan seda öelda, et te ütlete, et meil on külmad talved ja see justkui näitab, et kliima soojenemist ei ole, aga see võib tähendada seda, et meil on siin varsti kliimapagulased, mida teie erakond teatavasti kindlasti ei taha. Ma sooviks, et te ka selle peale mõtlete. Seda me juba näeme üle maailma igal pool.

on keskkonna jaoks vajalikud. Seletage nüüd loogiliselt ära, kuidas sellise tehnika paigutamine loomuliku looduse asemele on meil nüüd väga loodussõbralik, keskkonnasõbralik või rohepööre. Ma Aitäh! Esiteks, mulle tundub, et te ei ole Eestimaa peal käinud ringi. Eestimaal on väga palju metsa. Minu mäletamist mööda on 52% Eestist kaetud metsaga. Teiseks, mis puudutab taastuvenergia erinevaid tootmisvõimekusi, siis loodus üldiselt nendega kohaneb,

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5 järgi on Eesti loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Nüüd aga oleme Maalehe ja Delfi artikli kaudu saanud teada, et 600 000 hektarit riigimetsa võib minna tuulikute alla.

siis kliimaminister tuleb siia Riigikogu ette üsna pea kliimaseadusega. Te saate seda [menetledes öelda], mis on teie arvates mõistlik, ja Riigikogu lõpuks otsustab. Aitäh! Kõigepealt, mina Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Te kindlasti olete kursis Arenguseire Keskuse viimase uuringuga, kus on öeldud, et Eesti ühe elaniku keskkonnajalajälg ületab kolmandiku võrra Euroopa keskmist. Te rääkisite siin ka kliimapagulastest. Kas te ei leia, et kuna meie jalajälg on nii palju suurem Euroopa keskmisest, siis me peaksime piirama immigratsiooni mis tahes immigratsiooni Euroopast – kliima huvides nii kaua, kui meie keskkonnajalajälg on võrdne Euroopa omaga? Aitäh, Aitäh! Kui meie keskkonnajalajälg on liiga suur, siis me peame ikkagi oma keskkonnajalajälge vähendama, selleks et see ei oleks nii suur. Suur tänu, peaminister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Oleme neljanda päevakorrapunkti menetlemise ammendanud. Läheme viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Alar Lanemani, Rene Koka, Ants Froschi,

mida praegu ja lähiaastatel ellu viiakse. See nimekiri on tegelikult päris pikk, siin on vähemalt miiniveeskamise ja rannakaitsevõime loomine kaldal paiknevate laevatõrje raketikompleksidega, laskemoonavarude ulatuslik täiendamine, sõjaaja kaitseväe suurendamine 43 700 inimeseni, mitmikraketiheitjate üksuse loomine, lähiõhutõrje loomine maakaitseüksustele, varitseva õhuründemoona hankimine ja keskmaa õhutõrje loomine, mille hange äsja [korraldati]. See nimekiri on väga positiivne. Sõda on meid ka tagant sundinud. Aga milles on mure? Selles, mida me praegu teeme. Tegelikult me teeme paljuski tasa

Meil on neli küsimust ja need on oma olemuselt tegelikult suhteliselt lihtsad. Milliseid uusi võimearendusi lisaks eelmise kolme valitsuse juba käivitatud,

Kas või kui suures ulatuses on veel kavatsus suurendada sõjaaja kaitseväge? Me näeme Ukrainas, et sõda võib minna väga pikaks,

Aitäh! Austatud arupärijad, vastan küsimustele. "Milliseid uusi sõjalise riigikaitse võimearendusi on lisaks eelmiste valitsuste otsuste (nn tugevduspakettide) elluviimisele värskelt ametisse astunud valitsusel kavas algatada?"

ja laskemoona juurde hankima. Mida Ukraina sõjakogemused on näidanud, on just see, et kõige suurem väljakutse on laskemoona kättesaadavus.

Valitsuse otsuse põhjal on Kaitseministeerium planeerinud 2027. aastasse laskemoonavarude suurendamise 350 miljoni euro [eest]. Laskemoonavarude [suurendamine] on üks peamisi ja suuremahulisemaid ning kallimaid projekte. On ka teised uuendused.

See suurendab oluliselt strateegiliste maa-alade õhukaitset. Lisaks hangime mitmikraketiheitjad HIMARS, mis lähevad maksma 200 miljonit eurot, ja täiendavad liikursuurtükid K9. suurtükki koos täiendava varustuse ja laskemoonaga [lähevad maksma]circa100 miljonit. Uutest võimearendustest on käimas teise jalaväebrigaadi soomustamine ehk manööverpataljonid saavad veoautode asemel soomukid. Brigaadi tankitõrjekompaniid saavad täiendavad laskeseadmed ning soomusautod, millega tagatakse nende parem kaitstus ja mobiilsus. Mereväes uuendatakse kõiki PPA-lt üle [võetud] kaldaradareid.

Kogu struktuurile hangitakse uued, oluliselt kergemad kuulipildujad, mis võimaldavad kasutada lisaseadmeid. Pimedas sõdimise võime paraneb, sest kõigile relvadele hangitakse ettenähtud öövaatlusseadmed, termosüsteemid ja lasersihikud. See on täpselt [üks mida Ukraina sõjast on õpitud: venelane öösel ei sõdi. Täiendamisel oleva riigikaitse arengukava 2022–2031 sõjalise kaitse peatükis tehakse ettepanek lisaks laskemoonavarude olulisele täiendamisele ja diviisi loomisele luua kolmas suurtükiväepataljon ning ISTAR-pataljon – see onintelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance– ehk luure, seire, sihtmärgi kinnistamise ja rekke Diviisi loomisega kaasneb kaitseväes üks suurimaid struktuurireforme ja selle alluvusse reorganiseeritakse olemasolevate üksuste baasil näiteks ka meditsiinipataljon.

toetuse. Väejuhatuses reorganiseeriti juba ka materjaliteenistus, mille baasilt moodustati varustuspataljon. Teine küsimus: "Kas ja kui palju on kavas suurendada sõjaaja kaitseväge?" Kui varasemate plaanide eesmärk oli jõuda umbes 31 000 võitlejani, siis nüüd hakkab sõjaaja struktuur koosnema 43 700 võitlejast. Oluliselt suureneb maakaitse, sest seal on sõjaaja ametikohtadele määratud juba täiendavalt 10 500 võitlejat. Augustist oktoobrini kestab õppus Ussisõnad, kus värskendatakse nende sõjalisi teadmisi ja oskusi. Kolmas küsimus: "Mida on kavas teha kaudtulevõime tugevdamiseks?" Diviisi alluvusse luuakse uus kaudtuleüksus, kuhu koondatakse ühtse juhtimise alla nii mitmikraketiheitjad HIMARS kui ka varitseva õhuründemoona üksused. Lisaks luuakse kolmas ratasplatvormil suurtükiväepataljon, millega tagatakse vastavalt vajadusele kiire ümberpaigutamine operatiivalas. Neljas küsimus: "Mida on kavas teha soomusmanöövrivõime ehk tankiüksuse loomiseks?"

Küll aga tehakse suuremas mahus koostööd liitlastega, muu hulgas laiendatakse neile mõeldud taristut ning plaanitakse täiendavate üksuste toomist Eestisse. Liitlaste võimed on abiks meie peamiste võimelünkade ehk soomusjalaväe- ja tankiüksuste puhul, kuid ka õhukaitses ja laevadega merel. Aitäh!

Suur tänu, lugupeetud peaminister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Nüüd saab sõna taas hea kolleeg, ekspert Leo Kunnas.

eelmise kolme valitsuse otsustest ja nende täitmisest. On loomulikult positiivne kuulda, et enamiku otsuste täitmine kulgeb plaanipäraselt, mis on, veel kord rõhutan, väga positiivne edasiminek. Vaatame, analüüsime nüüd edasi,

suurus], millega me saaksime ära [teha] kõik, mida me sõja pidamiseks enam-vähem vajame, küündib umbes 55 000 inimeseni.

minister Hanno Pevkur kurvastas meid sellega, et see paigutub alles kümnendi lõppu ehk 2028.–2030. aastasse. Tegelikult me peaksime ka selle projektiga varasemalt pihta hakkama, sest kõik need hanked

Tuleks tõsiselt kaaluda jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist väljumist. Ma toon lihtsalt piltliku näite: kui me hangime täiendavalt

Kui ei ole nii palju raha, siis tuleb lihtsalt leida mingeid lahendusi, mis maksavad vähem. Siin on küsimus selles, et meie liitlased, kes on kuskil kaugel, näiteks Lääne-Euroopas, võivad muidugi moraali lugeda, et

edasi. Tankiüksus on selles mõttes oluline, kas või kompaniisuurune üksus, et me õpiks neid lahingumasinaid ise kasutama.

küll rahanduslikult [kallis] ja surve on tugev ja seda on raske teha, aga pidama jäämine on lihtsalt ohtlik. Aitäh! Väga suur tänu! Kui on hea kõne, siis ei ole tähelepanu leidmine probleem. Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Priit Sibula, Andres Metsoja, Aivar Koka, Helir-Valdor Seedri ja Mart Maastiku 8. mail 2023 esitatud arupärimine puuduste kohta kriisiaja ettevalmistuses ning riigisekretäri rolli kohta, arupärimine numbriga [26]. Palun arupärijate nimel Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Priit Sibula. Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea valitseja! Kolleegid! Ma pean alustama vabandusega, sest tegelikult elame me juba uues kriisis, mis on põhjustatud

Küsimused, mis mul heade kolleegidega on, põhinevad arusaamisel, mis oli Riigikontrolli järelduses: enamik ministeeriume ei ole valmis täitma neile seatud riigikaitsekohustusi. Eriti kriitiliselt suhtutakse Riigikantselei tegevusse.

julgeolekuküsimustega pole jõutud süvendatult tegeleda, sest ressurssi on nõudnud teised probleemid. Seda olukorras, kus varsti on juba poolteist aastat selge, et Eesti on aastakümnete suurimas julgeolekukriisis. Kitsaskohad, millele Riigikontroll oma raportis osutab, on mitmetahulised. Riigikaitse ülesandeid ellu viivad asutused ei saa muu hulgas ajakohast infot. Riigikaitseliste ametikohtade koguvajadus on määratlemata. Asutustel puuduvad piisavad kriisivarud ja varude kogumise kohustus pole seaduses lahti kirjutatud. Suuresti on vajaka just kesksest koordineerimisest, mille kohustus langeb selgelt Stenbocki majale. Aruandele järgnenud meediasuhtluses väitis riigisekretär Peterkop, et passiivsuse taga on tööjõupuudus. Riigikantseleis on liiga vähe inimesi, et tegelda kõigi probleemidega korraga.

kõnepuldis: "Oleme palju rääkinud sellest, et meie riigikaitse arendamise plaanid on pikaajalised. Nad ongi. Kuid tänases julgeolekuolukorras on meil vaja oma plaanide elluviimist kiirendada." Järgmised

seab rohkem kui aasta pärast Euroopas alanud täiemahulist sõda meie riigiasutuste valmisoleku julgeolekukriisis kahtluse alla. Midagi on kusagil nihu läinud. Eriti ettevaatlikuks teeb Riigikontrolli raport lähitulevikule mõeldes. Riigisekretäri eestvedamisel on välja töötatud tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis riigisekretäri arvates pakub lahendusi Riigikontrolli raportis välja toodud probleemidele. Mõningate vastutusvaldkondade küsimustes võib see tõesti nii minna, kuid samas on arusaamatu, kuidas peaks kobarseadus leidma lahenduse Riigikantselei võimetusele kogu süsteemi koordineerida. Omaette probleem on seaduseelnõu väljatöötamise

Aitäh! Austatud arupärijad! Esimene küsimus: "Millise hinnangu annate Taimar Peterkopi tegevusele julgeolekukriisi koordineerimisel?" Riigisekretäri ülesanne on erinevad valdkonnad valitsuse otsuste tegemise toetamiseks ja ühtse töövoo loomiseks kokku siduda ja koos toimima panna. Senise tööga olen rahul, aga tegevused on veel pooleli. Lõpuks on Eesti hästi toime tulnud ja meie kriisideks valmisolek on paranenud. Järelikult võib öelda, et riigisekretär on oma tööga hästi hakkama saanud.Teine küsimus: "Kas Teie näete samuti eeldatavalt sel aastal Riigikogu ette jõudvas [kobar]eelnõus lahendust Riigikontrolli välja toodud kitsaskohtadele või vajab Riigikantselei kriisijuhtimine eraldi ülevaatamist?" Riigikontrolli tähelepanekud on tänuväärsed, mitmed neist on juba lahendamisel ja võetakse lahendamiseks ette Riigikontrolli soovituste järgi. Loomulikult, seaduses seaduses paremini kirjapanek aitab ka asjadele kaasa.Kolmas küsimus: "Kuna kõik ministrid peavad koalitsioonileppe järgi leidma enda haldusalas kärpekohti, siis kas peaministrina näete seda võimalust ka Riigikantseleis või vastab riigisekretäri välja toodud ressursipuudus tõele ja kärpevõimalus puudub?"

pidevalt muutuvas maailmas, on prioriteetide muutumisel enesestmõistetav, et vähem aktuaalsetelt teemadelt suunatakse ressurss ümber akuutsemate probleemide lahendamisse, ja selles ei ole mingeid erandeid.Neljas Neljas küsimus: "Taimar Peterkopi esimene ametiaeg riigisekretärina lõppeb tänavu detsembris. Kas Te kavatsete teha talle pakkumise ameti jätkamiseks?" Jah, ma olen sellise pakkumise teinud. Aitäh! Suur tänu! Nüüd on võimalus küsimusteks. Riina Solman, palun!

me tegelesime hoopis teiste kriisidega ja seetõttu need inimesed, kes tegelesid kriisidega, olid hoopis teistes kohtades. 2021.

Riigikontrolli kriitikat Riigikantselei ja ka riigisekretäri aadressil, kes on nüüd uuesti ametisse nimetatud. Minu hinnangul see kriitika, mille riigisekretär tegi, eeldab kindlasti ka seaduste muutmist. Vajalikke seadusemuudatusi ei ole parlamenti tulnud, kuigi

Riigikontroll. Riigi rahalised võimalused, sealhulgas laiapindse riigikaitse korraldamiseks, on piiratud. Kui me räägime keerulistest eelarvevalikutest, siis poliitilise vastutuse ahel Riigikantselei suunas jookseb kindlasti otseselt peaministrini. On peaministri korraldustele alluv riigisekretär.

Ma ei tea, kas sõjaks ongi võimalik kunagi päris valmis olla, aga selge on see, et selleks peab pidevalt valmistuma. Seda, kuidas erinevad Euroopa riigid on seda teinud või kes millesse usub, näitas meile ka möödunud aasta kohutav kohutav tegevus Ukrainas, kui meie lääne partnerid ärkasid pärast 77 aastat. Oli arvatud, et me suudame siin maa peal paradiisi ja igavest rahuriiki ehitada, kuid eelmisel aastal sai kahjuks selgeks, et see kõik ei ole meie kätes ja me peame valmistuma. Euroopa ajalugu on nii

valmisolek tagab selle, et meil ei ole kunagi tarvis neid ressursse kasutada. Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg Priit Sibul! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. Aitäh, austatud peaminister! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Riina Solmani, Helir-Valdor Seedri, Aivar Koka ja Tõnis Lukase 8. mail 2023 esitatud arupärimine Ida-Virumaa kohta, arupärimine numbriga 12.

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Lugupeetud saalis viibijad ja inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Põhjaranniku pikaaegne peatoimetaja Erik Gamzejev kirjutas kevadel, kui äsja oli astunud ametisse uus valitsus, Ida-Viru eriesindaja ametikoha loomise kohta järgmist: "Mingeid erisoove minul sinu suhtes polnud, / sinagi ei nõudnud minult miskit erilist. / Ootasime, ootasime, midagi ei tulnud, / ootasime justkui mingit tähtsat külalist."

Gamzejev ütles: "Ida-Virumaa ei vaja valitsuse järelevalvajat, vaid eestvedajat, et piirkonna suur potentsiaal realiseerida." See on tema meelest hea, et valitsused soovivad Ida-Virumaale panustada ja ka erakonnad tahavad aru saada, miks neil ei õnnestu võluda suuremat osa Ida-Virumaa valijaid ja mida tuleks teha teisiti, et tulemus oleks parem. Mina lugesin Põhjaranniku Põhjaranniku pikaaegse peatoimetaja jutust välja pigem seda, et eriesindaja asemel on põhiline soovitus teha ära need asjad, mille on valimistest valimistesse oma programmidesse kirja pannud nii Sotsiaaldemokraatlik Erakond kui ka teised erakonnad ja millest kõige olulisem on refräänina kõlav lubadus, et kogu Eesti peab arenema ühtlaselt.Ka Ka Isamaa Erakond ei rõõmustanud eriesindaja [ameti]koha loomise üle just eriliselt. Mina ise varasema regionaalpoliitika eest vastutava ministrina jälgisin huviga, millise suuna see eriesindaja nimetamine võtab ehk mis on valitsuse tegelik taotlus selle koha loomisel – kas on tahe teha uus poliitiline töökoht või plaanitakse siiralt Ida-Viru arenguga seotud valitsusametniku positsiooni, millest oleks ka reaalset kasu. Seega mina arvan, et eriesindaja peaks olema kohalik apoliitiline autoriteet, mitte pelk poliitiline töökoht. Ida-Viruga on seotud tõepoolest ka omad julgeolekuriskid ja seepärast võib selle töökoha loomist kohati isegi mõistlikuks pidada, kui teada saada, mis volitused ja vahendid kavatseb uus valitsus esindusele anda. Enne nende volituste selgumist ei ole võimalik lahti saada avalikkuse hirmust, et tegu saab olema lihtsalt ühe sooja tooliga mõnele ustavale parteisõdurile või parteile lähedal olevale isikule. Seetõttu on Isamaa Erakond esitanud oma fraktsiooniga siin Riigikogus arupärimise regionaalminister Madis Kallasele, et täpsustada,

Soovime veel teada, mida arvab regionaalminister põlevkivikaevandustest. Kas uutele kaevandustele antakse maad või

Küsimused on talle ilmselt arupärimises ette teada, ma ei hakka neid siin uuesti ette lugema, sest arupärimine on koostatud juba 8. mail. Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli küsimustele vastamiseks regionaalminister Madis Kallase. Lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Kõigepealt suur tänu ka minu hinnangul väga olulisele piirkonnale ja väga olulisele regionaalaspektile tähelepanu osutamise eest!Lähen nüüd konkreetsete küsimuste juurde. Esimene küsimus, millele soovitakse regionaalministri vastust: "Millal leiavad aset Teie kohtumised Ida-Virumaa kohalike omavalitsustega, et paika saada eriesindaja funktsioon[?]"

Lõuna-Eesti, saared või Ida-Virumaa piirkond. Teine küsimus: "Kas eriesindajaks saab poliitik?" Valitsuse Ida-Virumaa esindaja ametikoht luuakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumisse. Ametikoha täitmiseks on välja kuulutatud konkurss, mille faas on tänaseks juba selline, et kokku laekus 34 kandidaadi avaldus. Nendest 9 kutsuti vestlusvooru,

Siis kolmas küsimus, võib-olla mul on järjekord natuke teistpidi, kui Riigikogu liige küsis: "Kas valitsus välistab kategooriliselt uute põlevkivikaevanduste avamise või mitte?"

praegu on meie seisukoht see, et uusi lube ei peaks väljastama. Olemasolevate lubadega on olukord teine ja need on juba varasema protsessiga käima tõmmatud."Mil moel tagada olemasolevate kaevanduste ära kasutamise käigus, et kaetud oleks nii Eesti energiajulgeolek kui ka eraettevõtjate huvi põlevkivi väärindada?"

2030 ja pluss loodetud tulemused. See on ka seotud viimase küsimusega: milliseid konkreetseid samme

punaajalooga seotud isiku mälestust tänavasildilt ära võtta. Aga küsimus puudutab pigem seda eriesindajat. Kas te ise eelistate, et see oleks kohalik või Tallinnast toodud poliitik, ja kas tema üheks ülesandeks võiks siiski olla ka Eesti aja- ja kultuurilooga seotud sümbolite ja tänavanimede eest seismine? Aitäh,

Mart Maastik, palun! Kas on plaanis ka Saaremaale või kusagile mujale määrata esindajaid ja kas nad hakkavad täitma sama rolli nagu kunagi maavalitsuse esindajad? Aitäh!

puudutab seda, kas selliseid esindajaid võiks olla ka Eesti teistes piirkondades, siis ma olen seda korduvalt öelnud, et kui ühes piirkonnas see esindaja roll ennast hästi õigustab, siis miks mitte.

Aitäh! Konkreetne soov tuleviku Ida-Virumaa esindajale on see, et ta aitab ükskõik mis moel,

on väga selgelt paika pandud struktuurfondide ja õiglase ülemineku fondi vahenditele, ei tähenda, et kui see koht ennast õigustab, siis ei võiks tulevikus see ampluaa oluliselt laieneda. Aleksei Aleksei Jevgrafov, palun!

palun! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Ma kuulasin teie vastuseid kolleegidele, kes püüdsid teada saada, millega see tulevane Ida-Viru esindaja peaks

nendest erinevatest rahadest – olgu need struktuurfondi rahad või õiglase ülemineku fondi rahad ja nii edasi –, siis on [nendega tegelemiseks] kõikides maakondades erineva nimetuse ja koosseisuga arenduskeskused, mis varem olid EAS-i all, ja seal on hulgi inimesi ka Ida-Virumaal.

Ma olen nõus, et kõigi nende teemadega tegelevad väga paljud ametnikud ja erinevad organisatsioonid ka Ida-Virumaal.

seal on kindlasti seda väärt, [kuna soovime] neid sadu miljoneid eurosid piirkonna hüvanguks igal juhul rakendada. Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Arupärijate esindajana Riina Solman, palun! Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud minister! Austatud kolleegid siin saalis ja need, kes meid jälgivad interneti vahendusel!

kohalviibimist tugevdama. See ei ole mitte minu väljamõeldis, vaid seda on palunud Ida-Viru enda ametnikud. Nii et ka minu hinnangul ei ole Ida-Virumaaga seonduv lihtsalt regionaalpoliitiline probleem, vaid seal ongi oma julgeolekuriskid.

Ma tsiteerin veel korra kohapealse arvamusliidri, Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejevi sõnu. Ta on öelnud, et rohepööre pole siiani Ida-Virru jõukust toonud ja miskit erilist Ida-Virumaal siiani väga toimunud ei olegi. Ka õiglase ülemineku fondi rahastuse kasutusele võtmine on läinud üle ootuste aeglaselt ning kogu põlevkivisektorile matuse kuulutamine on tekitanud kohapeal inimestele nõutust juurde. Kui vana on möödas, peaks olema uus loodud, aga seda uut ju veel ei ole. Veel soovin ma rõhutada, et Ida-Virumaa puhul peame arvestama, et seal elab inimesi peaaegu sama palju kui kuues väiksemas maakonnas kokku. Seal on ka suhtelise vaesuse näitajad juba palju aastaid Rääkides veel rohepöördest ja nendest loosungitest: need ei ole toonud Ida-Virumaale jõukust juurde ega teinud elu paremaks. Vastupidi, tuhanded hea palgaga töökohad põlevkivitööstuses kadusid kolm-neli aastat tagasi. Esimesi õiglase ülemineku fondi kasvuhoonetes istutama hakatud idusid ja esimest saaki saame oodata heal juhul alles mõne aasta pärast. Ka seda, et põlevkivitööstusega seotud saast on jäänud Ida-Virumaale, aga sellega teenitud raha rändab suuremas osas maksudena pealinna, on kohalikud märkinud.

kuhu oleks mujal Eestis elavatel õpetajatel, arstidel, inseneridel, ettevõtjatel ja teistel oma ala asjatundjatel rohkem tahtmist ja julgust kolida. Sellele on nüüd valitsuse kärpekava kolinaga vett peale tõmmanud ja kuulsime, et Narva loobus äsja sellest plaanist, millest on väga kahju. Tarvis oleks, et Ida-Virumaa muutuks kiiremini rohkem eestikeelsemaks ja Eesti‑meelsemaks. See tähendab seda, et selliste inimeste osakaal peaks seal suurenema. Hetkel toimub lihtsalt Browni liikumine ja me ei tea, millal Eesti riik seal enam üldse kanda kinnitada tahab. Mis on julgeolekuriskid, mida ma silmas pean? Seda näitab peaaegu üksmeelne toetus Putinile 2018. aasta Vene presidendivalimistel Eestis elavate Vene kodanike seas. See oli oluliselt kõrgem Eestis elavate Vene kodanike kui emamaal, Venemaal elavate kodanike seas. Ka Venemaa-meelsete jõudude edu meie just kevadel toimunud Riigikogu valimistel näitas, võib väga kergelt saada kogu riiki ähvardav julgeolekuoht, mida me keegi ei soovi. Seega rõhutan, et pelga eriesindaja asemel peaks riik looma Ida-Virumaa jaoks palju laiema arenguprogrammi, mitte üksnes ei püüaks kohalikke omavalitsusi toetada, vaid aitaks piirkonda surnud punktist edasi ja ka võtaks neilt olulisi ülesandeid üle. Hariduse riigistamine on võetud Ida-Virumaal juba vastu erilise vastuseisuta.

Seega mina arvan, et loodav eriesindus või eriesindaja peaks seda eest vedama. Sellega looks riik kõigile piirkonna elanikele parema elukeskkonna ja kogu Eestile kindlama julgeolekuolukorra.Mul on eriliselt hea meel, et regionaalminister rõhutas siin, et ka tema hinnangul on Eesti ajaloo ja kultuurilooga selles piirkonnas oluline jätkata, sest Ida-Virumaa on Eestimaa. Kõik Ida-Virumaa linnad ja väiksemad

On täiesti mõistetav, et Venemaa võimukultuuri poolt [vene] infoväljas hoitud ja seal kasvanud inimeste roll on Ida-Viru suuremates omavalitsustes määrav. Me nägime ka seda, et linnapea võib olla isiklikult tore inimene ja demokraatlikult meelestatud, aga tema valikud seisnevad selles, kui kaua tal lastakse võimul püsida, ja kiire umbusaldushääletus tabas ka Katri Raiki. Mina olen optimist ja usun, et nii Venemaal kui ka Eestis elavad vene inimesed jõuavad äratundmisele, et demokraatlik võimukorraldus on parim, mida inimkond endale lubada saab. Samas peame me endale tunnistama, et see ei juhtu kiiresti, vaid pigem aastakümnetega. Seega, Ida-Virumaa vajab

päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Aivar Koka, Helir-Valdor Seedri, Andres Metsoja, Riina Solmani, Priit Sibula ja Tõnis Lukase 8. mail 2023 esitatud arupärimine Eesti postiteenuse jätkusuutlikkuse kohta, arupärimine numbriga 22.

Vastuolu postiteenuses on kestnud aastaid. Ühelt poolt on Omniva kohustus tagada kojukanne kõikjal Eestis kuuel päeval nädalas ja mõistlikul ajal, et lehed oleksid päevakajalised ja uudised ei tuleks ainult tagantjärele. Teisalt on Omniva ise kurtnud, et universaalse postiteenuse pakkumine on neile kahjumlik ning peaks läbi viima märgatava hinnatõusu või kärpima kojukandepäevi. Kirjakande vallas on nende lobitöö osutunud ebaõnnestunuks või ebatõhusaks, kuid ajakirjanduses on neil õnnestunud väljaannete paberkujul ilmumise päevi juba vähendada ja selle sissetulekuallika ärakukkumisega on suurendatud survet ülejäänud kojukandele. Mäletatavasti esmaspäeviti enam ajalehtede kojukannet ei toimu ja ajalehed lõpetasid lõpetasid esmaspäeviti lehtede ilmutamise, kuivõrd Omniva soovis hinda nii palju tõsta, et see ei olnud enam mõistlik.

seda olukorras, kus Omniva kasum möödunud aastal kasvas. Nende viidatud arusaamiste ja probleemide kohta on meil teile konkreetsed küsimused. Kas te peate ise vajalikuks, et perioodika ja ja kirjade kojukanne toimuks ka edaspidi võimalikult paljudel päevadel, kuuel päeval või peate te mingit muud päevade arvu mõistlikumaks?

hommikusel lehelugemisel ka selle valitsuse ajal ja tulevikus mingi perspektiiv? Kuidas te hindate postipakkide ja kirjade hinnastamispoliitikat ja kas te näete siin mingeid võimalusi või vajadust sekkuda? Viimane küsimus puudutab ehk mitte nii nutivõimekaid inimesi: kas postkontorite võrgu asendamine automaatide võrguga on teie meelest asjakohane ja mõistlik? Kas see lahendab need võimalikud probleemid ja kas kõik inimesed saavad tänase võrgu puhul vajalikud teenused kätte ja oma pakid ja kaubad koju? Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Nüüd palun Riigikogu kõnetooli küsimustele vastamiseks regionaalminister Madis Kallase.

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Nii nagu eelmine teema, on loomulikult ka Eesti postiteenuse jätkusuutlikkus ja kogu temaatika postiteenuse ümber äärmiselt oluline,

Nüüd lähen konkreetselt teie esitatud küsimuste juurde. Kas valitsus peab vajalikuks, et kirjade ja perioodika kojukanne toimuks kõikjal Eestis jätkuvalt kuuel päeval nädalas? Kõigepealt sooviksin selgitada, et kirjade kojukande teenus on universaalse postiteenuse osa ja seda teenust osutab Eesti Post, Omniva. Postiseaduse kohaselt peab universaalse postiteenuse osutaja osutama universaalset postiteenust, milleks on kuni 2-kilogrammise kirjasaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena

mille kohaselt Eesti Post peab universaalse postiteenuse osutajana tagama postisaadetiste kogumise ja saajale kättetoimetamise kõigil tööpäevadel ning mitte vähem kui viiel päeval nädalas.

on tegelikult seaduses väga selgelt öeldud, missugustel tingimustel peab tagama nii universaalse postiteenuse kui ka perioodika

ilma. Kui oluline on see, et post jõuaks inimesteni vara ehk mitte nii-öelda vanade uudistena?

See on tänane reaalsus ja tulevikus, kui meil on olemas mingisugused muud posti laialivedamise viisid, olgu need siis nutilahendused või isejuhitavad lahendused, saaks seda teemat kindlasti selle raames arutada. Meie eesmärk on ja postiteenuse osutajana soovime, et kõikvõimalikud teenused, kõikvõimalikud saadetised jõuaksid kasutajateni võimalikult vara,

ja samal ajal aitaks hoida teenust sellisel tasemel, et inimesed tunnetaksid, et nii ajalehtede ja kirjade [kojukanne] kui ka kõik teised teenused oleksid nendele mõistliku aja jooksul kättesaadavad. Viimane küsimus oli, kas postipakkide võrgustik on võimeline asendama varasemat postkontorite võrgustikku ning kuidas tagada uute automaatide lisandumisel nende kasutuslihtsus eakamatele maainimestele, kelle nutivõimekus pole kõrgel tasemel. Meie soov on, et postiteenus oleks võimalikult mugav, lihtne ja kättesaadav kõigile gruppidele nii vanusest kui ka piirkonnast sõltumata.

tööpäeviti postipunkti või postkontori lahtiolek, et inimestele, kes soovivad minna vahetu vestlusega teenusepakkuja juurde, oleks ka see võimalus igas Eesti maakonnas tagatud.

kvaliteeti või teenuse kättesaadavust. Selle info me oleme teadmiseks võtnud. Enn Eesmaa, palun! Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh! Hea minister! Ka mina vabandan ette selle eest, et minu küsimuse üks väike osa tuleb meile lähedases võõrkeeles. Soomemaal kasutatakse postiteenuse kohta üht armast lausungit "Kun Kusti polkee, niin [posti Ehk ühesõnaga: kui on mehi, kes viivad posti, siis jõuab post ka inimesteni. Kumb on Eestis suurem probleem praegu, kas postitöötajate vähesus või see palk, mida neile makstakse? Aitäh! Nii nagu paljudes sektorites – eriti sektorites, mis on ebatraditsioonilise tööajaga –, kus on väga intensiivne tööperiood väga varastel hommikutundidel, on ka Omniva kinnitanud, et loomulikult on väljakutse leida inimesi, kes erinevates Eesti piirkondades seda tööd teeksid. Aga mida on jällegi rõõm tõdeda, on see – ka Eesti Post on kinnitanud –, et kui

10%-line tõstmine mõjutab postiteenust. Te ütlesite, et see ei mõjuta ei kvaliteeti ega kättesaadavust ja mingisugust erilist mõju sellel ei ole.

kes peab teenima ainult äritulu, vaid see on ennekõike ettevõte, kes peab tagama Eesti inimestele postiteenused igas Eestimaa paigas. Seetõttu julgustan küsima ja arutlema ja lahendusi leidma.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetav minister! See küsimus on muidugi palju keerulisem ja me ei eeldagi, et sellele on mingi lihtne ja mõistlik vastus. Juba õige mitu valitsust või valitsuskoalitsiooni on rääkinud erinevatel aegadel erineva intensiivsusega Omniva võimalikust erastamisest. Viimati, ma mäletan, käis sellest Isamaa fraktsioonis rääkimas üle-eelmise valitsuse ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt, rääkis põlevi silmi.

Vadim Belobrovtsevi ja Anastassia Kovalenko-Kõlvarti 8. mail 2023. aastal esitatud arupärimine Ida-Virumaa olukorra kohta, arupärimine numbriga 56. Palun arupärijate esindajana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Aleksei Jevgrafovi.

Eeltoodust tulenevalt palume vastata järgmistele küsimustele. Millised on valitsuse plaanid ja meetmed Ida-Virumaa majandusliku olukorra parandamiseks ja tööpuuduse vähendamiseks? Kuidas plaanib valitsus toetada Ida-Virumaa ettevõtjaid ning arendada piirkonna majandust, et tagada stabiilne majanduslik keskkond? Millised on konkreetsed meetmed, mida valitsus kavatseb ette võtta,

Milline on valitsuse seisukoht Ida-Virumaa ja kogu Eesti jaoks olulise põlevkivisektori arengu kohta ning millised on plaanid, et tagada piirkonna elanikele töökohad ka tulevikus?

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Küsimused on Ida-Virumaa olukorra kohta, selle kohta, kuidas Eesti riik, Vabariigi Valitsus, on plaaninud toetada Ida-Virumaa arengut nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka mitmes teises võtmes. Kõigepealt, esimesed kaks küsimust puudutavad valitsuse plaane ja meetmeid Ida-Virumaa majandusliku olukorra parandamise ja tööpuuduse vähendamise kohta ning seda, kuidas on plaanis toetada Ida-Virumaa ettevõtjaid ja arendada piirkonna majandust.

millest 80% ongi suunatud ettevõtluse arendamisele, just töökohtade loomisele ning töötajate ümberõppele.

"Millised on konkreetsed meetmed, mida valitsus kavatseb ette võtta, et parandada Ida-Virumaa sotsiaalset olukorda ning tagada piirkonna elanike heaolu ja turvatunne?"

terviseriskide ennetamist ning sotsiaal- ja terviseteenuste arendamist koostöös maakondliku omavalitsuste liiduga. Peale selle on mitmeid teisi investeeringuid, mis on [mõeldud] just selle maakonna sotsiaalsete väljakutsete lahendamiseks.

ning linnade kompaktsemaks muutmine. On veel mitmeid teisi tegevusi, mis on seotud näiteks täiendavate palgakoefitsientidega just Ida-Virumaa

"Kuidas on plaanitud kaasata kohalikke elanikke, kogukondi otsuste tegemisse, mis puudutavad Ida-Virumaa arengut ja tulevikku?" Kõigepealt,

laiapindne. Sinna kuuluvad lisaks ministritele kogukonna esindajad nii kohalike omavalitsuste tasandil, ettevõtjate tasandil

Teemaks olid kalandussektori väljakutsed seoses kalapüügikvootide vähendamisega Läänemere avaosas. Ma julgen väita, et kontakt

"Milline on valitsuse seisukoht Ida-Virumaa ja kogu Eesti jaoks olulise põlevkivisektori arengu kohta ning millised on plaanid, et tagada piirkondade elanikele töökohad ka tulevikus?"

täiendavat tuge nii sellele töötajaskonnale, kes peab võib-olla suunduma teistesse sektoritesse, kui ka tervikpiirkonna arengule, kuhu suunatakse juba eelpool mainitud sadu miljoneid eurosid. See on praegu minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, austatud minister! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh! Hea minister! Loomulikult on eriesindaja, samuti kogu see raha, mis tuleb Euroopa Liidult, teretulnud. Kuid on üks dokument, mille [sisu] meie veel ei tea, minister aga küll. See on järgmise aasta eelarve. Kas selle eelarve need read, mis puudutavad otseselt Ida-Virumaad ja selle olukorra parandamise võimalusi ja meetmeid, on need, millega minister läks valitsuse läbirääkimistele, või kas seal tuli teha kärpeid? Aitäh! Kõigepealt, tõesti oli nii, et mitte ainult Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, vaid ka kõigi teiste ministeeriumide soovid olid oluliselt suuremad kui hetkel riigi rahalised võimalused.

ilus lubadus, et loote Ida-Virumaa eriesindaja koha.

Mina austan seda otsust ja ma olen nõus, et kui me vaatame kõiki sotsiaalmajanduslikke mõõdikuid, siis [näeme], et Ida-Virumaa on olukorras, kus riigi [lisa]tugi olgu see läbi esindaja rolli loomise või täiendava maksutulu – on kindlasti ülioluline. Hetkel me oleme seisus, kus 34 kandidaadist kutsuti vestlusele 9,

Äkki teil on mingi konkreetne ettepanek, kuidas nemad võiksid hakkama saada. Ma räägin eriti väikestest ettevõtjatest. Äkki riigil on mingi konkreetne plaan, kuidas riik võiks nendele appi tulla. Mis puudutab õpetajate täiendavat tasustamist selles piirkonnas, siis kindlasti on seal väljakutsed,

hullud või karmid on meie ettevõtjate ja meie inimeste kannatused, ei ole need võrreldavad Ukraina sõjas kannatanute omadega. Olukord lihtsalt on selline ja loodetavasti need

loodame, et see õudus seal [Ukrainas] ükskord lõppeb ja ka ettevõtted saavad oma normaalse rütmi taastada. Nii ta kahjuks on.

Esitatud arupärimine on eesti õppekeelele ülemineku kohta ja kannab numbrit 31, arupärimisele vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Vadim Belobrovtsevi, et arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustada. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! XIV koosseis võttis vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse, mis näeb ette ülemineku eesti õppekeelele. Alates õppeaastast 2024/2025 on koolieelsetes lasteasutustes ning esimeses ja neljandas klassis

ja siiani on tõesti ebaselge –, kuidas seadust praktikas rakendatakse ja kuidas hakkab üleminek reaalselt toimuma. Senini pole lahendatud õpetajate ja õppematerjalide puuduse probleemi.

See tähendab, et 2024. aasta septembriks võib õpetajate puudujääk ulatuda mitme tuhandeni.Eeltoodu tõttu palume ministril vastata kolmele järgmisele küsimusele. Kuidas te planeerite lahendada 2024. aasta septembriks õpetajate puuduse? Kas Haridus- ja Teadusministeeriumil on vastav plaan olemas? Millises etapis on hetkel õppematerjalide väljatöötamine klassidele, kes lähevad aastal 2024 täielikult üle eesti õppekeelele? Millised konkreetsed sammud on selles suunas juba tehtud? mida kavatsete pakkuda õpetajatele, kes 2024. aasta septembriks ei suuda eesti keele C1‑taseme

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Austatud Riigikogu juhataja! Vastan küsimustele järjekorras. Esimene küsimus on seotud sellega, kuidas me planeerime lahendada 2024. aasta septembriks õpetajate puuduse. Olen suhelnud enamuse omavalitsustega, keda üleminek eestikeelsele õppele puudutab. Meil on 73 kooli, kes on nii-öelda üleminekukoolid. Eestis on üldse kokku 505 kooli, üleminek puudutab 73 kooli. Kõik omavalitsused on mulle kinnitanud,

Koolipidajad on kinnitanud, et 1. september 2024 on nende vaatest planeeritud [eestikeelse õppe alguseks]. Väga oluline on siinkohal märkida, et Haridus- ja Teadusministeerium ei tegele nendele ametikohtadele õpetajate otsimisega. Õpetajate otsimisega nendele ametikohtadele, kui tegemist on munitsipaalkoolidega, tegelevad kohalikud omavalitsused. Meie püüame koguda kohalikelt omavalitsustelt informatsiooni, kuidas neil sellega läinud on ja millist abi nad Haridus- ja Teadusministeeriumilt siinkohal vajavad. Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutus on tagada piisaval hulgal õpetajaks õppivaid tudengeid ülikoolis ja ka õpetajate palk. Ma ilmselt ei loetle siin pikalt ette seda infot, mis on seotud õpetajakoolituse õppekohtade arvu suurendamisega, see on siit mitmeid kordi läbi käinud. Kui te soovite pärast numbreid, siis ma võin need ka küsimuste voorus öelda.

Samamoodi on teistes maakondades, kus on üleminekukoolid, koolide pidajatel võimalik taotleda keeleõppetoetusi neile õpilastele, kes õpivad keelekümblusklassides või vähemalt 40% ulatuses eestikeelses õppes või 60% ulatuses eestikeelses õppes. Kõigi nende viidatud liiki toetuste [puhul] taotletava pearaha arvelt on võimalik maksta neid õpilasi õpetavatele õpetajatele ka kõrgemat palka.

Tänase seisuga ei ole meile teada, et 2024. aasta 1. septembril oleks esimese ja neljanda klassi üleminekul eestikeelsele õppele probleeme.

Eestikeelsed õppematerjalid on olnud Eesti Vabariigis olemas juba väga pikka aega, ligi 30 aastat. Kõiki neid eestikeelseid õppematerjale on võimalik nendes klassides kasutada. Samamoodi on olemas keelekümblusmetoodika abivahendid ja ka metoodilised kirjeldused, mismoodi õpetada klassis lapsi, kui nad ei valda eesti keelt. Ka need on olemas. Lisaks on haridusministeerium pakkunud tuhandetele õpetajatele võimalust läbida metoodiline koolitus. Kui

Õpetajad saavad neid metoodilisi koolitusi läbida. E-koolikotis on praegu väljaarendamisel spetsiaalselt muukeelse lapse [õpetamiseks] mõeldud metoodiliste vahendite kogum õpetajate jaoks. 1. septembriks 2024 on seal teatud komplekt abivahendeid, mida õpetajad saavad kasutada, kui nad hakkavad esimeses ja neljandas klassis eesti keeles õpetama. Kolmas küsimus: mida kavatsete pakkuda õpetajatele, kes 2024. aasta septembriks ei suuda eesti keele C1‑taseme eksamit sooritada?

Kuna eestikeelsele õppele üleminek toimub järk-järgult, ei pea kõik õpetajad 2024. aastaks omama veel C1‑tasemel eesti keele [oskuse] tunnistust. Kindlasti kehtib see nõue nendele, kes alustavad siis eesti keeles õpetamist ehk esimeste ja neljandate klasside õpetajatele.

Kui õpetaja ei ole omandanud oma ametikohale nõutavat eesti keele oskust vaatamata talle võimaldatud lisaajale – mis on praktiliselt ligi kolm aastat –, on tal võimalus ümber õppida ja omandada vastavalt Töötukassas ette nähtud võimalustele eriala, mille eesti keele oskuse nõudeid ta täita suudab.

millest teie rääkisite ja mis on Eesti koolides juba aastakümneid olnud, ei ole mõeldud lastele, kes alustavad järgmise aasta 1. septembrist eesti keeles

Kui kohalik omavalitsus, kes on koolipidaja, ei julge tunnistada, et ta ei ole selle ülesandega hakkama saanud, siis on meil probleem. Ma väga eeldan, et kohalik omavalitsus saab aru oma vastutusest koolipidajana eestikeelsele õppele üleminekul, üleminekul, sest vastutus selle eest, et õpetaja seisab klassi ees ja on suuteline eesti keeles õpetama ja oskab ka vastavat metoodikat, lasub siiski koolipidajal. Koolipidaja peab seadust täitma ja seaduses on see kirjas.

Eestil on väga pikaaegne kogemus varajase keelekümbluse metoodikaga, mille järgi on esimesest klassist alates kogu õppetöö toimunud eesti keeles. Selleks on olemas nii õppevahendid kui ka metoodika ja tegelikult seda tuleks lihtsalt rakendada. Aleksei

Aitäh! Tõepoolest, vallata keelt ja selles keeles õpetada on kaks erinevat asja. Olen sellega väga nõus, olen selle isiklikult läbi teinud, kui ülikoolis oli vaja hakata ühte kursust inglise keeles. Vaatamata sellele, et ma olen inglise keeles omandanud lausa magistri‑ ja doktorikraadi, oli [õpetamine] siiski midagi muud kui lihtsalt inglise keeles suhelda või isegi teadusartikleid kirjutada. Aga see on õpetaja õppimise koht. See muutusega [kaasnev] õppeprotsess tuleb ka nendel õpetajatel läbi teha ja selleks tuleb valmistuda. Selleks on olemas kõikvõimalikke abivahendeid. Ma ei kinnita, et see tuleb lihtsalt, see ei tule lihtsalt.

kuidas saada hakkama selle klassikomplektiga – [õpilasi] on 24, mõnes kohas isegi rohkem –, kes tegelikult keelt ei valda. Küsimus on ka klassis distsipliini kontrollimises, eks ole. Lisaks peame me arvestama sellega, et kodus ei ole lapsevanemaid, kes saaksid aidata tunnis

–, oleme viinud sisse tasemetööde süsteemi. Nendes 73 üleminekukoolis on kohustuslik teha tasemetöid. Teistes koolides on see vabatahtlik, aga need koolid teevad kohustuslikus korras. Me oleme planeerinud

ei ole õpetajatega probleeme, kõik on valmis, kõik on väga ilus. Mul on raske kommenteerida, kellega proua minister suhtles, mis koolipidajatega, mis koolidirektoritega. Mina olen päris paljude direktorite ja koolipidajatega suhelnud ja kahjuks nende mure on päris suur.

juba praegu ei ole neid õpetajaid kuskilt võtta. Pannakse üles kuulutused – neid kuulutusi on igasuguseid, väga tõsiseid, selliseid kaasaegsemaid –, otsitakse tuttavate kaudu, küsitakse kõikjalt, et kust on võimalik see kaader võtta. Kahjuks on jätkuvalt aastast aastasse üks ja sama probleem, et

jõuda kokkuleppele õpetajatega, kes õpetavad mõnes teises koolis. See tähendab seda, et koormus kasvab ja õpetajad põlevad päris-päris kiiresti läbi. Me oleme kõik lugenud neid artikleid, kus öeldakse, öeldakse, et ligi 90% õpetajatest – kusjuures ma ei räägi ainult niinimetatud vene koolide õpetajatest, vaid üleüldse kõikidest õpetajatest üle Eesti Eesti – on kas juba läbi põlenud või on kuskil seal lähedal. Ligi 60% on päris tõsiselt kaalunud võimalust lahkuda haridusvaldkonnast, hakata tegelema absoluutselt teiste asjadega.

Need on ikka kaks erinevat asja. Lisaks on hästi palju neid õpetajaid, kes ei oska eesti keelt C1‑tasemel ja on ise juba kas pensionieas või

Kõige hullem on see, et sellest, et probleem on suur ja vajab lahendust, saame me teada alles järgmise aasta septembris, kui on juba natuke hilja. Sellepärast et ministeerium ikkagi ütleb, et see ei ole nende ülesanne, nad ei pea õpetajaid otsima, seda peavad tegema koolipidajad ja koolid ise.

oli korraldada seda üleminekut sujuvamalt. Meid aitasid nende muudatusettepanekute koostamisel professionaalsed õpetajad, pedagoogid, koolijuhid ja nii edasi. Ühtegi nendest muudatusettepanekutest ei [arvestatud], kõik lükati tagasi. Nüüd

näiteks sellega, et leida piisavalt palju õpetajaid või õppematerjale ja nii edasi ja nii edasi.Ma arvan, et see ei ole väga õiglane. Tahaks ikkagi suuremat selgust

Minu isiklik tagasihoidlik arvamus on see, et see toimub niimoodi sellepärast, et riigil ei olegi nendele küsimustele piisavas koguses vastuseid. Tegelikult oleks neid vastuseid vaja ja neid oleks vaja nüüd ja praegu, sellepärast et septembris 2024

Andres Metsoja, Aivar Kokk, Helir-Valdor Seeder ja Riina Solman 8. mail 2023. aastal. Esitatud arupärimine on maakoolide saatuse kohta ja kannab numbrit 24, sellele vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Arupärimine on esitatud juba kevadel, me oleme jõudnud sügisesse. Aga teema on jätkuvalt aktuaalne ja on olnud väga aktuaalne kogu selle suve jooksul ja mitte ainult ühes või kahes piirkonnas kohalikus omavalitsuses, vaid juba pikemat aega üle Eesti. Üksikute koolidega tegelemine riiklikul tasemel ja haridusministeeriumi poolt ei ole jätkusuutlik lahendus. Me vajame täna hajaasustusega piirkondades maakoolide tulevikku silmas pidades süsteemset lähenemist ja jätkusuutlikku stabiilset lahendust.Ma

See puudutab tõesti erinevaid valdkondi. Täna on siin räägitud väga palju Ida-Virumaast, mis on meil linnaline ja spetsiifiline piirkond. Me mõistame selle regiooni probleeme, me teadvustame neid. Meil ei ole alati häid lahendusi ja me näeme, et mõned probleemid on pikka aega lahendamata. Ma

Aga me mõtleme vähe sellele, et 1990. aastate alguseks, kui Eesti taasiseseisvus, oli metsa- ja põllumajanduses hõivatud 120 000 inimest. 120 000 töökohta oli Eesti hajaasustusega piirkondades. Juba pärast üleminekuperioodi, aastaid tagasi, oli nendest järel 20 000 ehk miinus 100 000 Miinus 100 000 töökohta Eesti mastaabis! Aga see probleem hajus, meil ei olnud selle jaoks ühtegi head, toimivat riiklikku programmi ja me neelasime selle alla. Tegemist on just nimelt eestikeelsete ja eestimeelsete piirkondadega. Nii on ka täna nende maakoolidega. Kui me mõtleme Eesti loole, loole, eesti hariduse loole, eesti kultuuriloole, siis on just nimelt need maakoolid ja see maa sool see, mis on eesti identiteedi ja kultuuri siia tänasesse kandnud. Nüüd ma tahaksin tuua siia ühe kõrvalteema, mis on loomulikult seotud ka maakoolide ja üldse koolide ja hariduse tulevikuga Eestis. See on riigi ja kohaliku omavalitsuse suhe. riigi ja kohaliku omavalitsuse suhe. Kes siis ikkagi on vastutav alushariduse, põhihariduse ja gümnaasiumihariduse tasemel, mis on riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel jagatud? See vastutus

õpetajate normkoormused määrab riik, klassikomplektide suurused määrab riik, tegelikult ka väga mitmed muud nõuded, alates abipersonalist ja pedagoogide haridusnõuetest, määrab riik. Nüüd me oleme loonud munitsipaalgümnaasiumide kõrvale riigigümnaasiumid, mis toimivad veidi erinevalt, ka rahastusmudel on kodaniku ja omavalitsuste jaoks erinev.

regionaalpoliitika ja ka hariduse [aruteludes] on väga palju räägitud sellest, et olulised on töökohad ja koolid maal. Täna ma julgen öelda, et tegelikult on maaelu jätkusuutlikkuse tagamiseks kõige olulisem loomulikult infra[struktuur], et oleks teed, elekter, internet ja et üldse oleks võimalik sinna kohale jõuda, seal liikuda ja tegutseda.

jätkusuutliku regionaalpoliitika arengu seisukohalt vältimatu eeldus. Nii et, lugupeetud minister, võib-olla te olete valmis avama seda teemat veidi laiemalt kui need kolm konkreetset küsimust. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli haridus- ja teadusminister Kristina Kallase, et vastata arupärimisele, mis kannab numbrit 24. Ma tänan! Lugupeetud Riigikogu liikmed, arupärimise esitajad! Lugupeetud istungi juhataja!

tegelikult, milline peab olema hariduse kättesaadavus Eestis aastaks 2035. Seal on see sõnastatud järgmiselt – see on siis tulevikuvisioon Eesti koolivõrgu mõttes: "Haridus peab olema kättesaadav ja ligipääsetav ning kohalikul omavalitsusel, kelle pädevuses on põhihariduse korraldus, tuleb tagada kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses ja teises astmes."

olema] 1.–6. klassini ja omavalitsuste käes on põhikoolihariduse korraldus ehk põhikoolide koolivõrk on omavalitsuse pädevuses.

kus on kokku lepitud, et dominantselt mitte-eestikeelses keskkonnas töötavad eesti õppekeelega põhikoolid on riigi pidada. Kas need jäävad alatiseks riigi pidada, on tegelikult arutelu koht, aga niikaua, kui toimub üleminek eestikeelsele haridusele, on need põhikoolid, mis on valdavalt Ida-Virumaal, riigi pidada. Rohkem põhikoole riik üle võtta ei plaani ja ka minu vaatest on mõistlik koolivõrk Eestis selline, mis meil on haridusstrateegias kokku lepitud. Kodulähedane ja lapsele

vahel jaotatud. On olemas kohaliku omavalitsuse gümnaasiume ja kohaliku omavalitsuse kutsekoole ja on olemas riigigümnaasiume ja riigi kutsekoole. Nii et põhikoolijärgne haridus on mõlema vedada, aga see suund, et see oleks valdavalt riigi pidada, on hariduses, koolivõrgus juba pikemat aega olnud ja ka jätkub.Selleks, et tagada kodulähedaste esimese ja teise põhikooliastme koolide pidamine – mis on pearaha mõttes

on need piirkonnad, kuhu inimesed kogunevad, aga väiksemates linnades elanike arv väheneb. Kas niinimetatud maakoolide [toetus]meetme laienemine ka väikelinnadesse on võimalik ja mõeldav või mitte? Kust maalt läheb piir? Aitäh! Tõepoolest, elanikkond on tervikuna vähenenud ja linnades samamoodi, aga haridusvõrgus peegeldub ka selline asi nagu ränne, mis tähendab seda, et tegelikult linnade koolides laste arv kasvab. Kuigi linna elanike arv ei kasva, kasvab koolis käivate, eriti põhikoolis käivate laste arv: kasvab Viljandis,

üheksaklassilised põhikoolid kiiremas korras kokku mitte selle tõttu, et seal elanikkond väheneb, vaid selle tõttu, et tegelikult on haridusränne linna.Meil Meil on olemas rändekalkulaator, mille Tartu Ülikooli inimgeograafid on loonud ja mida saab iga omavalitsus kasutada selleks, et näha, milline on pikemas

ometigi on toimumas haridusränne, mis koondab lapsed linnadesse. Meil on täna see mure Tartus ja isegi Viljandis, kus lapsed ei mahu põhikooli ära, Tallinnast rääkimata. Samal ajal on maapiirkondades, kus nad tegelikult elavad, põhikoolid tühjad. Hetkel on see toetusmeede planeeritud üksnes

Austatud minister, ma tänan teid. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimised? Läbirääkimisi avada ei soovita ja sellele arupärimisele on vastatud. Ma tänan. Head ametikaaslased, oleme nüüd jõudnud vaba mikrofoni vooru, nii et ma palun kõigil, kes soovivad siin osaleda, peale haamrilööki ennast registreerida. Sõnavõtte ei ole, seega vaba mikrofoni ei ava. Head ametikaaslased, ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös. Istung on lõppenud. Aitäh